Predlog za razrešitev predsednice Državnega zbora je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec. Za dopolnilno obrazložitev predloga za razrešitev dajem besedo predstavnici predlagatelja, gospe Jelki Godec. Izvolite. Spoštovani predsedujoči, spoštovani kolegi in kolegice, vsi, ki spremljate sejo! Od decembra 1992, ko je bil konstituiran Državni zbor Republike Slovenije, ga je vodilo 14 predsednikov, nekateri daljši, nekateri krajši čas, nekateri bolj, drugi manj uspešno, vsi pa so ob nastopu funkcije poudarjali, da bodo hram demokracije vodili v dobro vseh državljanov ter enakopravno do vseh poslancev, ne glede na njihovo pozicijsko ali opozicijsko vlogo. Povsem mirno in pošteno lahko rečemo, da si je Državni zbor Republike Slovenije pod 14 predsedniki večino časa lahko pripel naziv hram demokracije. Potem pa je prišla Svoboda in svobodnjaki, takratni poslanec Matej Arčon pa je za to govornico 13. maja 2022 dejal, "Od nekdaj lepe Slovenke so slovele, a predsednice Državnega zbora bilo še ni nobene. Spoštovani predsedujoči, dragi poslanke in poslanci, kolegice in kolegi, gospe in gospodje! Ja, pred nami je predlog za izvolitev prve ženske predsednice Državnega zbora Republike Slovenije." Kako povedne so bile njene besede zahvale ob izvolitvi, se je pokazalo v nadaljnjih dveh letih in pol. Danes so razgaljene do obisti. Dejala je: "Razsežnosti in verjetno tudi zgodovinske vrednosti te izvolitve se zelo veselim. Po dobrih 30 letih samostojnosti na čelu Državnega zbora, stopam ženska. In morda je tudi prvi znanilec sprememb, ki jih naša država zelo potrebuje." Ne, spoštovani, takšnih sprememb hrama demokracije naša država in naša država nista potrebovala in jih ne potrebujeta in jih nikoli ne bosta potrebovala. Kakšnih in zakaj? Pa poglejmo. Hram demokracije je najprej spremenila v boksarsko prizorišče, potem v cirkus, potem v sodno dvorano in v zadnjem času pa smo priča teatru absurda ali hiši, kjer se odvijajo tragikomedije, v kateri predsednica Državnega zbora iz dneva v dan dokazuje, da ni kos nalogi, ki ji je bila zaupana. Predsednica Državnega zbora je bila, to je povedala sama, ena izmed prvih Soroševih štipendistk in se je kalila v tujini, kasneje v času študija preučevala vpliv nacistične ideologije na družbo in njene podsisteme ter pravo. Danes smo lahko priča izvrševanju represivnih dejanj v praksi. Odvzem besede poslancem opozicije, nenehno komentiranje med vodenjem sej, omejevanje ali celo zaustavljanje ustavnih, zakonskih in poslovniških inštrumentov opozicije, pritiski na poslance opozicije, ki že mejijo na mobing, metanje knjig v smeti, odstranjevanje knjig iz poslanskih skupin, seveda le tistih, ki se nahajajo v opozicijskih klopeh, vse to je moč zaslediti v sistemih totalitarne oblasti in v Državnem zboru leta 2024. Imamo predsednico Državnega zbora, ki pravi: pravna država je najvišji postulat demokratične države, ki mora vedno ostati neokrnjena, a hkrati krši Poslovnik, zakonodajo in Ustavo. Filozof Aristotel je v Nikomahovi etiki zapisal: "Če je nehoteno to, kar je storjeno prisilno in iz nevednosti, tedaj lahko sklepamo, da je hoteno to,

Samovoljno pri polni zavesti odloči, da bo kršila poslovniško določilo in roke v primeru odločanja o posvetovalnih referendumih. Potem ko je v 13. predlogih upoštevala tretji odstavek stoštiriinosemdesetega člena, se je za potrebe predvolilne kampanje svoje stranke odločila za kršenje tega določila. Hote, bi rekel Aristotel, na zavestno kršitev je pa opozoril tudi ustavni pravnik doktor doktor Klemen Jaklič, citiram: "Bistvo pravne države je v tem, da je to država, v kateri je politična volja podrejena vnaprej predpisanem pravu in ne obratno, nasprotno pa država, v kateri je to načelo obrnjeno na glavo, ker torej politična volja vlada nad vnaprej predpisanim pravom, ni pravna država, za vsakogar, ki se zaveda tega bistva pravne države in njegovega pomena za slednjo, je strašljivo, da se tovrstne zavestne kršitve vodstva Državnega zbora in koalicije politične večine, ki vodstvu pri tem sledi, celo ponavljajo in kršitve Poslovnika Državnega zbora s strani predsednice se ponavljajo, še vedno ni sklicala izredne seje za ustanovitev preiskovalne komisije GEN-I, s čimer krši 85. člen ustave in ovira ustanovitev preiskovalne komisije, ki jo predlaga opozicija. Še naprej dovoljuje, da preiskovalna komisija GENI-I, ki jo vodi poslanec Svobode, deluje nelegitimno. Ne reagira na dejstvo, da je tretjina članov preiskovalne komisije zaradi političnega vmešavanja v delo policije zahtevala, da se kot priča povabi predsednika vlade, predsednik komisije pa to enostavno ignorira. Predsednice preiskovalne komisije glede nedovoljenega financiranja strank ni opozorila, da poslovnik in zakon določata, da je gradivo parlamentarnih preiskovalnih komisij dostopno vsem poslancem in strokovnim sodelavcem, ki so polnopravni člani komisije. Kljub nepravilno vloženemu amandmaju s strani koalicije je dovolila njegovo obravnavo in glasovala o njem. Na seji Državnega zbora je uvrstila več predlogov zakonov in aktov za katere je Zakonodajno-pravna služba nedvomno zapisala, da so v nasprotju z ustavo. Imamo predsednico Državnega zbora, ki enkrat pravi, da se sodstva ne sme napadati, na seji Odbora za pravosodje izjavi: Ta seja je namenjena temu, da državljankam in državljanom povemo, da skandiranje pred sodišči ni nekaj kar želimo gledati v demokratični državi. Tukaj smo zato, da državljankam in državljanom povemo, da pozivanje k takim protestom je zavržno, čeprav je še nedolgo nazaj sama, torej zelo hote pozivala ustavnega sodnika k odstopu. Pričakujem, da bo dotični ustavni sodnik nemudoma ponudil svoj odstop, je žugala doktor doktor Klemnu Jakliču in tudi prijavila na Komisijo za preprečevanje korupcije in celo spisala zakon, s katerim bi odstranili doktor Klemna Jakliča iz Ustavnega sodišča. In to ni bil prvi pritisk na sodnika, ki predsednice Državnega zbora ni po godu, konec marca 2023 je na Ustavno sodišče naslovila dopis s predlogom za izločitev ustavnega doktor doktorja Jakliča iz odločanja o zadevi Zakona o RTV. Imamo predsednico Državnega zbora, ki hote zatrjuje, da ne more in ne sme vplivati na predsednike odborov glede sklicevanja sej, ko gre za koalicijske poslance seveda, a hkrati zelo hote na predsednika Odbora za zadeve Evropske unije, ki je opozicijski poslanec, naslovi dopis s pozivom za sklic seje v primeru potrditve kandidatke za evropsko komisarko. Imamo predsednico Državnega zbora, ki pred poslanci skriva mnenje Zakonodajno-pravne službe, ko slednja s pravnimi argumenti povsem zruši njena ravnanja. Seveda, ko Zakonodajno-pravna služba zapiše, da Mandatno-volilna komisija ne more obravnavati sodbe sodišč, saj gre pri tem za nedopustno z vidika poseganja v pristojnost sodne veje oblasti, je njeno skrivanje zelo hoteno. V tem mandatu Državnega zbora se po hodnikih večkrat sliši znani izsek iz filma Moj ata socialistični kulak. Hudič, zdaj je svoboda, svobodi nikoli ne veš, kaj lahko in kaj ne, diktaturi vsaj veš kaj je prepovedano, Svobodi pa nikoli ne veš, kaj lahko govoriš in kaj ne smeš, lahko te zaprejo za eno napačno besedo, lahko te zaprejo za en kos mesa. Na te besede lahko danes gledamo ne le kot odraz nekega časa, ampak kot na preroške besede, ki so meso postale ponovno. Opoziciji se jemlje besedo, delijo se opomini, knjige se mečejo smeti ter izganjajo iz sejnih dvoran, ker je, kot je nekdo dejal ob sežigu knjig sredi Berlina 1933,

A priča smo začetku, ki bi nas, vse branitelje demokracije moral zelo skrbeti. Od sprehoda mimo sedeža Anje Bah Žibert z grožnjami, grožnje Andreju Hoiviku s kazenskimi ovadbami, opomini, odvzem besede, do prijav na etično komisijo. Ravnanje predsednice Državnega zbora, ko izkazuje argumente moči z najvišjega sedeža v dvorani, namesto da bi izkazovala moč argumentov, ne kažejo na njene vrline, temveč na njeno šibkost. Pa se ponovno spomnimo na Aristotela, ki je v Nikomahovi etiki politiko opredelil kot najvplivnejšo in najbolj vodilno znanost, in le v njej je moč doseči najvišje dobro. Ampak pozor: pri tem so potrebne prave vrline, ne odklonske. Vrlina je zadržanje, ki omogoča pravilno odločitev in ki se ravna po sredini glede na nas, sredini, ki opredeljuje zdrava pamet, kar pomeni, da jo določimo tako, kot bi jo določil pameten človek. Žal pa smo danes namesto hrabrosti priče predrznosti, namesto umirjenosti smo priča razbrzdanosti, namesto visoko miselnosti smo priča nadutosti in namesto blagosti smo priča togosti. Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke zato po dveh letih in pol ocenjujemo, da je prišel čas, da rečemo, da je dovolj. Dovolj je kršenja Ustave, zakonov, poslovnika državnega zbora in dolgoletne parlamentarne prakse. Dovolj je rušenja temeljnih demokratičnih postulatov v tej hiši ter arbitrarnega in samovoljnega odločanja. Dovolj je, da se predsednica Državnega zbora zgolj do opozicijskih poslancev obnaša vzvišeno, nedostojno in sovražno. Je samo prva med enakimi. Njen odnos do poslancev pa ne bi smel biti diskriminatoren, žaljiv in pogojen s tem, kateri poslanski skupini pripada posamezni poslanec. Zaradi vsega navedenega smo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke pripravili predlog za razrešitev predsednice Državnega zbora, saj smo prepričani, da njena dejanja v dveh letih in pol dokazujejo, da absolutno ni primerna za vodenje Državnega zbora. V času Svobode in svobodnjakov so nekateri pozabili, da smo politiki politični nasprotniki in ne sovražniki, da sta ne glede na različna stališča in poglede potrebna spoštovanje in strpnost. Zato vse to, kar pri nas gledamo zadnji dve leti me spominja na neke druge dogodke iz 30. leta prejšnjega stoletja in resnično me je strah, da če tega ne bomo ustavili, se lahko slabo konča za vse nas.

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Verjetno lahko vsi, ki smo prisotni v tej dvorani, gotovo pa tudi vse gledalke in gledalci, ki redno spremljate prenose sej Državnega zbora, kar dobro predvidimo potek današnje razprave. Razen morda redkih izjem bo tekla razprava, v kateri argumenti in dejstva ne bodo imeli prav velike vloge za predlagatelje razrešitve. Če bi bilo drugače bi verjetno danes na tej seji obravnavali za ljudi kakšno pomembnejšo temo, zato bom to priložnost izkoristila za to, da svoj pogled na vodenje Državnega zbora in nekatere svoje odločitve pojasnim predvsem ljudem, ki nas gledajo ali poslušajo. Spoštovane državljanke in državljani. Državni zbor danes obravnava predlog Poslanske skupine SDS s sopodpisi Nove Slovenije za razrešitev predsednice Državnega zbora. Vsak predlog poslank in poslancev, ki ni v nasprotju z Ustavo ali zakoni, je v parlamentu obravnavan v skladu s poslovnikom. Morda je dobro vedeti, da današnji predlog razrešitve ni prvi tak predlog Poslanske skupine SDS. Do danes so jih namreč vložili kar osem. Po dvakrat so jih bili na primer deležni moji predhodniki: doktor Pavle Gantar, doktor Milan Brglez in Igor Zorčič. Vse tri zelo spoštujem, zato sem pravzaprav zadovoljna, da sem od danes naprej tudi sama v njihovi družbi. Ne glede na to, kaj bo danes v tej dvorani izrečeno, smo v prvih dveh letih delovanja v Državnem zboru obravnavali skoraj 300 zakonov, sprejeli pa nekaj več kot 200. Ob tem pa še številne druge akte. S podobnim tempom smo nadaljevali tudi po letošnjem maju. Statistike za zadnjega pol leta nisem iskala, saj ne želim še dodatno obremenjevati strokovnih služb, ki bi se jim ob tej priložnosti rada iskreno zahvalila za njihovo strokovno in požrtvovalno delo. V vsakem primeru pa dokazov, da državni zbor deluje učinkovito, ne manjka. V državnem zboru sem, kot predsednica, organizirala v tem mandatu štiri posvete: za boljšo prihodnost otrok, na katerem smo se pogovarjali predvsem o položaju otrok s posebnimi potrebami in na kak način izboljšati njihovo življenje ter življenje njihovih družin; posvet za boljšo prihodnost živali, ki je tudi tlakoval pot za vložitev novele Zakona o zaščiti živali; posvet za boljšo prihodnost starejših, na katerih so organizacije civilne družbe izpostavile problematiko starejše populacije in načine za njihovo naslavljanje ter posvet o položaju otrok v sodnih postopkih. Vse štiri teme so za ljudi zelo pomembne in rešitve, ki smo jih skupaj iskali, bodo neposredno vplivale na kakovost življenja številnih ljudi. Kot predsednica Državnega zbora moram poudariti, da me je odziv in udeležba strokovnjakov in civilno družbenih organizacij izjemno razveselil. Veliko koristnih informacij smo uspeli pridobiti, ki so in bodo lahko podlaga za kakovostnejše odločitve poslank in poslancev. Državni zbor je v tem mandatu razpisal šest referendumov, tri naknadne zakonodajne referendume na zahtevo opozicije in tri posvetovalne referendume. Vseh šest referendumov je opozicija izgubila, saj so volivke in volivci v vseh šestih primerih izrazili večinsko podporo stališčem, ki jih je zastopala koalicija. Glede na povedano in vehementne razprave v zadnjih mesecih je prav, da poskušam zelo preprosto razložiti nekatere svoje odločitve pri zadevah oziroma pri zahtevah o razpisih posvetovalnih referendumov. Res je, parlamentarno prakso spreminjamo, ker se je izkazalo, da dosedanja omogoča zlorabe tako pomembnega instrumenta, kot je posvetovalni referendum. Namen posvetovalnega referenduma je predhodno povprašati državljanke in državljane o mnenju glede pomembnih tem za razvoj države in ne zavlačevanje zakonodajnih postopkov. Določba, ki opredeljuje rok obravnave predloga za posvetovalni referendum se glasi: "Predlog se uvrsti na dnevni red prve naslednje seje državnega zbora, če je vložen, najkasneje 30 dni pred to sejo." Ne piše torej najmanj 30 dni ali natančno 30 dni pred to sejo. Že besedna razlaga, ne da bi se spuščali v kakšno drugo razlagalno metodo, pove, da je predlog lahko vložen in obravnavan tudi manj kot 30 dni pred naslednjo sejo, saj v nasprotnem primeru prihaja do zlorab. Kar se je izkazalo v tem mandatu v več primerih. Besedilo je res dokaj nespretno zapisano in, kot mi je bilo rečeno, je verjetno ostanek neke druge, starejše zakonodaje, a to ne spremeni dejstva, da se roke predpisuje z namenom, da so osebe ali državni organi aktivni, torej, da izvedejo aktivnosti v zakonskem roku, ne pa, da so pasivni, da torej zadevo pospravijo v predal. Zakaj je ta interpretacija roka tako pomembna? Ker se je v tem mandatu večkrat zgodilo, da se je pravica do posvetovalnega referenduma zlorabljala, saj namen predloga ni bil izvedba referenduma, ampak zavlačevanje zakonodajnega postopka. Najlepša ilustracija tega je ravnanje največje opozicijske stranke v času seje o priznanju Palestine. Prvi predlog je poslanska skupina vložila pred začetkom seje, a ga je približno minuto pred začetkom seje umaknila samo zato, da ga je po začetku seje še enkrat vložila. Predsednik SDS je povedal, da je predlog namenjen ohlajanju glav in temu, da vlada še enkrat razmisli. Namen torej ni bil povprašati ljudi za mnenje, temveč zavlačevati zakonodajni postopek, kar je jasna zloraba instituta referenduma. Naj v podkrepitev svojih trditev navedem besede dveh ustavnih pravnikov, ki jima tudi Poslanska skupina SDS po mojem mnenju ne bo mogla kar tako ugovarjati ali diskreditirati, kar sicer rada počne z vsemi, ki ne delijo njenih, moramo biti iskreni, velikokrat skrajnih prepričanj in malikovanja njihovega, lahko bi rekli kar večnega vodje. Ustavni pravnik doktor Matej Avbelj pravi: "Predsednik Državnega zbora mora zavreči očitne zlorabe pravice do referenduma, če ravna drugače, krši ustavo." Ustavni pravnik doktor Tone Jerovšek pa: "Predsednik **5. TRAK: (VP) 9.20** (nadaljevanje) Državnega zbora je prva ovira pred zlorabami. Če bi imel le vlogo poštarja, bi bila njegova vloga nesmiselna. Kot je večkrat poudarilo tudi Ustavno sodišče v svojih odločbah, je zloraba pravice, pomeni uveljavljanje in izvrševanje neke pravice v nasprotju z namenom, zaradi katerega pravico postavlja pravni red. Zloraba pravice zato ne more in ne sme uživati pravnega varstva. Bi se pa ob tej priložnosti še enkrat zelo glasno vprašala in prosila tudi vas, državljanke in državljani, da ste pozorni, kajti odgovor se lahko ponuja kar sam. Kaj motivira del slovenske politike, da vehementno podpira režim, ki je obtožen vojnih zločinov ter zločinov proti človeštvu in izvaja genocid in agresijo zdaj že na tri sosednje države? Nekaj besed bom namenila tudi ustanavljanju preiskovalnih komisij v Državnem zboru. Vse preiskovalne komisije so bile v skladu z zahtevami tudi ustanovljene, razen druge preiskovalne komisije na področju energetike, saj se vsebina zahteve pokriva z vsebino, ki jo obravnava že ustanovljena preiskovalna komisija. Dve komisiji z istim predmetom preiskovanja ne smeta obstajati, ker bi bil to hud poseg v pravno varnost; to prakso je uvedel moj predhodnik doktor France Cukjati in jo nadaljujem tudi sama, ker je pravilna. Preiskovalna komisija bo ustanovljena takoj, ko predlagatelji popravijo zahtevo tako, da se odpravi vsaj prekrivanje z delokrogom oziroma pristojnostmi obstoječe preiskovalne komisije ali pa se dogovorijo, da obstoječa preiskovalna komisija razširi predmet preiskave. Dovolite, da ta svoj današnji nagovor zaključim s svojim splošnim odzivom na vse žaljivke, manipulacije, provokacije in neresnice, ki so bile v dveh letih in pol izrečene ali zapisane na moj račun. Pravzaprav lahko rečem, da sem z današnjim dnem deležna celotnega paketa, ki ga je imela opozicija na voljo za mojo diskreditacijo, od dopisov z bolj ali manj prikritimi grožnjami do blatenja v njihovih strankarskih medijih in kvazi medijih, ki so merili tudi na moje osebne lastnosti, pisarij in žaljenj opozicijskih poslank in poslancev na socialnih omrežjih, tako nizkotnih, da jih niti ne bom omenjala, do poskusov blokiranja mojega dela in obstrukcij sej, potem do kazenske ovadbe vedoč, da dajo krivo ovadbo, do žarjenja Evropskemu parlamentu in sedaj zahteve za mojo razrešitev. Resnično moram biti hud trn v peti nekaterim, predvidevam, da predvsem tistim, ki so se v svoji dolgoletni politični praksi navadili na to, da lahko državo in pravo prikrijo svojim lastnim interesom, izsiljujejo, grozijo, verbalno napadajo, ker se jih drugi navadno prestrašijo in se uklonijo. Jaz se ne bom uklonila, ker vem, čemu sem zavezana, in zavezana sem vam, spoštovane državljanke in državljani, vaši dobrobiti in vašemu blagostanju. Nemalokrat slišim, da naj poskuse diskreditacij in provokacij ignoriram, saj z reakcijami samo pomagam k njihovi večji pozornosti, ki si je ne zaslužijo. A nekje vendarle mora biti meja. Tudi jaz sem samo človek, tako kot vi, ki danes gledate ali poslušate to sejo. Tistim, ki mislijo, da bodo na opisan način dosegli svoje politične cilje, danes sporočam: laž ne bo nikoli postala resnica, lahko jo tisočkrat ponovite, pa bo ostala laž. Lahko jo tvitate, kričite na ulicah ali pred sodišči, lahko jo zapišete v knjige ali objavljate v svojih medijih, a laž bo ostala laž. Ko so nas v otroštvu starši učili osnov etike in prevzemanja odgovornosti za lastna dejanja, pa so pogosto uporabili star ljudski rek: kdor laže, tudi krade. Spoštovane državljanke in državljani! Rezultati šestih referendumov v teh zadnjih dveh letih in pol, pa tudi vseh preteklih referendumov in državnozborskih volitev so dokazali, da vas zna večina zelo dobro ločiti med lažjo in resnico, med dejstvi in manipulacijami. Iskreno se vam zahvaljujem za vašo zrelost. Prepričana sem, da manipulacije dela politike z edinim ciljem pridobiti oblast tudi v prihodnje ne bodo dobile večinske pravice v naši državi. Spoštovane kolegice in kolegi, zahvaljujem se vam za sodelovanje v teh dveh letih in pol. Ne glede na vse, kar bo danes tukaj izrečeno, sem se trudila, da je kljub nenehnim nekonstruktivnim dejanjem opozicije Državni zbor **6. TRAK: (TB) - 9.25** (nadaljevanje) deloval učinkovito in predvsem v interesu ljudi in strateških interesov države. Vabim vas, da po opravljeni razpravi glasujete, kot vam veleva Ustava, torej po svoji vesti. Do konca mandata nas čaka še obilica dela, saj je potrebno sprejeti še nekatere ključne zakone, da zagotovimo ljudem kakovostnejše življenje. Kot poslanka ga bom zavzeto opravljala še naprej, ne glede na izid glasovanja. Jutri je namreč nov dan in jutri bodo dovoljene sanje o Sloveniji, o Sloveniji, kjer bomo ljudje svobodni in varni, kjer bomo lahko vsi taki, kakršni želimo biti in nas nihče zaradi tega ne bo obsojal, v Sloveniji, kjer bomo izgnali sovraštvo, razdore in hujskaštvo, v Sloveniji, kjer bo država služila ljudem in ne obratno. In v Sloveniji, v kateri se bomo v nov dan zbujali s pogledom naprej, ne pa s političnimi pamfleti tistih, ki še danes živijo v preteklosti, iščejo trenutek svoje že davno minule namišljene slave in ostajajo le bedna senca v toku naše zgodovine. Hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Gospod Jani Prednik bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvolite. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! V naši poslanski skupini razumemo parlamentarizem kot pomembno vrednoto demokracije. V prvi vrsti velja pojasniti, da parlamentarizem presega zgolj ustavne določbe, ki opredeljujejo z načeli delitve oblasti ter suverenosti ljudstva. Parlamentarizem ne zaznamuje zgolj sistem vladanja, temveč po našem mnenju zaznamuje tudi način iskanja konsenza v tem vladanju. Izbrani način iskanja konsenza zrele, preudarne in dolgoročno naravnane demokratične oblasti je namreč zastavljen v najširši možni meri, ob iskanju najširše razpoložljive podpore z najširšim mogočim političnim spektrom. Takšno oblast in iskanje konsenza je bistveno lažje opisati kot pa udejanjiti. Seveda so odločitve, ki od nas terjajo pogum ter znoj, tiste, ki nas najbolj nagradijo. Namreč prav zahtevnost takšnega vladanja je okoliščina, zaradi katere so odločitve modrejše. Ukrepi celovitejši in rešitve boljše za večji delež ljudi. Slovenska oblast mora torej v parlamentu, ki ima kot nosilec zakonodajne veje oblasti najpomembnejšo vlogo za izvrševanje na volitvah izražene volje ljudi, iskati najboljši približek absolutne podpore predlogu, zato ljudstvu dolguje, da v delo parlamenta vključuje vse njegove zastopnike. Žal takšnega parlamentarizma v naši državi iz nedavne preteklosti ne poznamo. Trenutno nam je bolj znan parlamentarizem, ki ga zaznamuje maščevalnost in merjenje mišic oziroma glasovalnih moči. Naša večstrankarska demokracija, v kateri bi morala pluralnost biti njena največja prednost, je poenostavljena z delitvami na zgolj leve in desne, koalicijo in opozicijo ter nas in njih. Spoštovane in spoštovani! V naši državi ter odločevalskem procesu ne vlada zrelost. Znova in znova se radi izgovarjamo, da je to pač hiba mlade demokracije, dejstvo pa je, da je že nekaj časa izgovor zgolj slaba tolažba pred dejstvom, da se oblasti iz napak predhodnikov ne učijo, temveč jih dedujejo. Razlogov za to je seveda več, naj bodo to destruktivne opozicije, neizkušeni novi obrazi ali pa za sodelovanje ter kompromise nepripravljene poslanske skupine in tako dalje. Morda je vse to pravica izvoljenih funkcionarjev. Še vedno pa izvajanje te pravice nujno ne predstavlja uresničitve pričakovanj volivcev funkcionarjev. V razmerju do parlamentarizma, tako stanje nakazuje na njegovo izrazito krizo.

Razdvojenost lahko morda pripišemo obžalovanja vrednemu bojkotu sestankov kolegija predsednice Državnega zbora. Razdeljenost bi lahko utemeljili na temelju pogostih in vprašljivih improvizacij v izvajanju parlamentarne prakse, ki je praksa postala prav zato, ker uravnoveša sile med koalicijo in opozicijo. Za porast nestrpnosti lahko skoraj prepričljivo okrivimo pogoste neokusne in osebne obračune med izvoljenimi funkcionarji na eni in drugi strani, ki nimajo nobenega mesta v profesionalizirani politiki. Za okrepitev parlamentarizma v Sloveniji je torej potrebno še precej refleksije. O slabem stanju parlamentarizma pa priča prav predlog, ki ga trenutno obravnavamo. Predvsem zato, ker je predsednik Državnega zbora institut, institut in ne utelešenje posameznika ali posameznice, ker predsednik Državnega zbora predstavlja delo tako koalicije kot opozicije in njegov portfelj sestoji iz vseh parlamentarnih strank, ker je krepost in ocena dela nosilca instituta enakovredna kreposti in oceni dela preostalih poslank in poslancev. Zato v Poslanski skupini Socialnih demokratov razumemo obravnavo točke za razrešitev predsednice Državnega zbora kot samo oceno pri preizkusu parlamentarizma med poslankami in poslanci. Sebi pripisana ocena pa je žal negativna. Bodri nas pomislek, da bomo morda le dojeli, da je potrebno to oceno popraviti, kar pa lahko storimo le z refleksijo in iskrenim izrazom volje do sodelovanja v zakonodajnem procesu. Realno pa ocenjujemo, da se to žal ne bo zgodilo. Ocenjujemo, da bodo parlamentarne stranke svojo promocijo izvajale zgolj na temelju medsebojnih nasprotovanj z drugimi strankami, namesto da bi jo izvajali na temelju vsebine, ki jo ponujajo ljudem v obliki vsebinskih rešitev. Razrešitev aktualne nosilke funkcije predsednice Državnega zbora ne podpiramo, ker z njo ljudem ne bomo sposobni ponuditi resne in zrele parlamentarne demokracije, zato je potrebno pogledati širše in ubrati zahtevnejšo pot. Vprašanje za nas pa je, če smo se na njo pripravljeni podati. Preteklost slovenskega parlamentarizma in njegovi državniki, ambasadorji nam na srečo sporočajo, da smo tega kot narod sposobni. Vzgled nam je zapuščina Mirana Potrča, ki se ga vsi spominjajo zaradi njegove sposobnosti preseganja strankarskih in ozkih političnih interesov v prid nacionalnim. Širino je demonstriral tudi magister Dejan Židan, ki je pokazal posluh celotnemu polkrogu stališč v prid sprejemanju boljših odločitev namesto privilegiranju poljubnih iz ene strani. Prav za trenutno razpravo je relevanten razmislek Franceta Bučarja, ki je govoril o potrebi po prelomu v Sloveniji in svetu ter spogledovanju v prihodnost in ne zazrtosti v pretekle uspehe. Državništvo je z neomajnim spoštovanjem do precedensov demonstriral doktor Milan Brglez, pri katerem se je človek znal vprašati, če ima v svojih mislih shranjeno celotno kronologijo parlamentarne prakse tega Državnega zbora. V spoštovanje velikim državnikom naše države se moramo resnično zazreti v prihodnost, ne preteklost. Morda bomo na ta način videli, da aktualno stanje v slovenski politiki ne zadostuje za svetlo prihodnost demokratičnosti ter načelnosti.

Napoči trenutek v vsakem mandatu, vsaj tako velja za zadnjih 15 let, kjer Poslanska skupina SDS vloži predlog za razrešitev trenutnega predsednika Državnega zbora. Leta 2010, 2011 je bil to doktor Gantar, 2014, 2016 doktor Brglez, 2021 pa kar dvakrat gospod Zorčič. Vsakič je to bolj ali manj ne nek resen predlog za razrešitev, ampak tako kot to opazujemo danes, na osmih straneh nek zbir domnevnih kršitev teptanja Ustave, velikih besed o tem, kako se dogajajo krivice, ki so običajno neutemeljeni. Jaz mislim, da vsak od teh predsednikov, ki so do sedaj bili predlagani za razrešitev, vključno z Urško Klakočar Zupančič, danes

Če pogledamo kaj pravzaprav očitajo predsednici Državnega zbora. Ugotovimo, da gre, da so ti očitki pravzaprav izvirajo iz kršitev, ki jih predsednica ni dovolila. Ključna točka, po moji oceni, je situacija okoli posvetovalnega referenduma glede Sklepa o priznanju Palestine. Tega seveda predlagatelji v tej obrazložitvi ne zapišejo, ampak ko je Vlada predlagala Sklep o priznanju Palestine kot neodvisne in samostojne države Državnemu zboru je Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke predlagala posvetovalni referendum, potem ga umaknila iz procedure in tik pred glasovanjem ponovno uvrstila, ponovno s tem je jasno izkazala namero za to, da zlorablja ta institut, da zlorablja enega od ustavnih in poslovniških institutov, samo za to, da preprečuje delo Vladi in del tega parlamenta, zaradi tega, ker se ne strinjajo s tem, da obstaja neka država, ki se imenuje Palestina. Zaradi tega, ker verjamejo, da je Benjamin / nerazumljivo/ nekdo, ki si zasluži Nobelovo nagrado, ne pa obsodbo v Haagu. In zaradi tega, ker jim ni mar, če se Izrael kot država, ki na tem delu sveta obstaja, širi z nezakonitimi ravnanji, s kršitvami mednarodnega prava, mednarodnih konvencij ne samo na zasedenem območju v Gazi in Zahodnem bregu, ampak v Libanon sedaj v Sirijo in tako naprej. Druga stvar, ki je verjetno osrednja os tega predloga je ustanovitev še ene preiskovalne komisije v Državnem zboru, ampak to ni samo še ena preiskovalna komisija v tem Državnem zboru. Tudi tu seveda predlagatelji ne povedo, da so preko svojih obvodov, preko Državnega sveta, takrat je v Državnem svetu eden od glavnih predlagateljev in tistih, ki je potiskal zgodbo dalje, bil gospod Poglajen, ki je danes poslanec SDS in to je bila preiskovalka v zvezi s financiranjem ene od političnih strank s strani energetskih firm v tej državi. Ker je to preiskovalko predlagal Državni svet, se je Državni zbor sam odločil, kdo jo bo vodil in kakšna bo zastopanost v njem, kar ni bilo seveda po godu poslancem Slovenske demokratske stranke, zato so želeli še eno popolnoma enako preiskovalno komisijo, ki bi jo seveda predlagali po drugi določbi poslovnika in s tem bi jo lahko vodili sami, ampak kot je povedala tudi predsednica že večkrat sama, Državni zbor ne more hkrati imeti dveh preiskovalnih komisij, ki preiskujejo isto domnevno kaznivo dejanje ali pa pač nepravilnosti. V tej obrazložitvi imamo dalje seveda še dodatne zaplete z različnimi posvetovalnimi referendumi v zvezi s preiskovalno komisijo se seveda predsednici očita, da je kršila ne samo poslovnik, ampak tudi ustavo in zakone. Imamo veliko tako imenovanega, se opravičujem izrazu, "rekla, kazala" glede groženj pa nedostojnega obnašanja in tako naprej. Skratka, tisto, kar je ključno pri vseh teh očitkih, ki jih lahko beremo v tem spisu na osmih straneh, je pač tisto klasično reklo, da ko nekoga pokažeš s prstom so trije uperjeni nazaj vate. Kaj hočem s tem povedati? Da je ta ovadba zoper Urško Klakočar Zupančič pravzaprav sama ovadba. Samo ovadba nad včasih ali pa pogosto mejnim obnašanjem poslancev, predvsem Slovenske demokratske stranke, ki jim ni pravzaprav mar ne za Poslovnik, ne za zakone, še manj pa za dostojnost in ohranjanje nekega nivoja v tem Državnem zboru. O tem, če želite, lahko pričajo tudi nalepke, ki jih imajo zdaj zadnja dva dni že na svojih prenosnih računalnikih. Namerne provokacije in iskanje pozornosti z ekscesi in iskanjem iskanjem konflikta v Državnem zboru. To se redno dogaja, tako na delovnih telesih kot tudi v dvoranah Državnega zbora. Ta predlog za razrešitev je samo ovadba, zaradi tega, ker jasno izkazujejo nespoštovanje do parlamentarizma, nespoštovanje do nekih osnovnih, dajmo reči temu, manir, ki bi morale veljati. Če so predlagatelji govorili o tem, da bi se morali kot politiki prepirati, prepirati, če želite ali pa soočiti na podlagi različnih političnih stališč tega v Slovenski demokratski stranki ne **9. TRAK: (NB) – 9.40** (Nadaljevanje) počnejo. Ne gre za stranko, ki ima ideje, ne gre za stranko, ki ima jasna politična stališča, je stranka, ki že skorajda 30 let gradi svojo politično identiteto, predvsem na konfliktu in razdoru. O tem pričajo shodi pred sodišči, ne samo sedaj v Celju, ampak spomnimo se protestov pred sodiščem v Ljubljani, tako imenovanega odbora 2014, in tako naprej in to ni zrela politika, to ni politika, ki bi se lahko sklicevala na Aristotela. Ali je predsednica Državnega zbora nekonvencionalna? Ja, je. Si zaradi tega zasluži, da jo razrešimo? Ne, nikakor. Mislim tisto, kar je ključno v tej zgodbi je, da je predsednica včasih na nekonvencionalen način sposobna presekati s temi slabimi praksami. In za zaključek bi samo dejal, v cirkusu ni kriv, da se dogajajo norosti, tisti, ki na žalost cirkus vodi, ampak klovni v njem in mislim, da teh klovnov imamo predvsem v teh klopeh na žalost preveliko in tu je glavna odgovornost za to, da se stanje v tem Državnem zboru normalizira. Če bi bili vsi nekoliko bolj dostojni, bi verjetno tudi teh ekscesov bilo nekoliko manj. V Poslanski skupini Levica seveda razrešitve nikakor ne bomo podprli. Hvala. Kolega Vatovec, vas moram opozoriti, zdaj, razen če se vi sami smatrate za tisto, kar ste izjavili, drugače pa pričakujem, da se boste opravičili. Naslednji dobi besedo gospod Žavbi, izvoli, predstavil bo stališče Poslanske skupine Svoboda.

spoštovane kolegice in kolegi. Dovolite, da stališče začnem s citatom. Obljubim, da bo citat tak, da ga bomo razumeli tudi tisti, ki imamo inteligenčni kvocient nižji od 70, kot nas, je včeraj poslance Svobode opoklical višje inteligentni orator in poslanec SDS, Jožef Lenart. Citat je začetek Cicerovega govora pred rimskim senatom iz leta 1963 pred Kristusom. Cicer o njem obračuna z rimskim izdajalcem Katalino. Citat gre takole: "Do kdaj vendar Katalina, boš še zlorabljal našo potrpežljivost? Kako dolgo se nam bo to tvoje divjanje še izogibalo? Kje bodo meje šopirjenja tvoje neobrzdane predrznosti?" Zdaj, za potrebe Slovenije leta 2024, je treba ta citat nekoliko spremeniti, in sicer takole: "Do kdaj vendar SDS boste še zlorabljali našo potrpežljivost, kako dolgo se nas bo to vaše divjanje še izogibalo, kje bodo meje šopirjenja vaše neobrzdane predrznosti?" Če so vaše interpelacije ministrov zgodovinsko tragikomične, so vaše razrešitve predsednikov Državnega zbora samo komične. Za primer vaša zadnja razrešitev gospoda Igorja Zorčiča se je končala na način, da je vaš nesojeni novi predsednik Državnega zbora že izbiral varnostnike, prižigali so se službeni avtomobili in pretedent se je že pustil nastavljati, spoštovani predsednik, pa vemo kako se je takrat končala zgodba. Ima pa današnji poizkus razrešitve vseeno bistveno širši kontekst, kot da je samo še ena v nizu političnih burlesk SDS. Ta današnja norčija skriva pod površjem globoko zgodovinsko kolektivno zafrustriranost nad svobodomiselnimi ženskami. Zafrustriranost nad nekom, ki si upa spregovoriti, nad nekom, ki se ne podredi nasilnežem, in nad nekom, ki ne pade pod težo žaljenj. Vajeni ste ljudi, ki se uklonijo, ki klonijo pod pritiski neprimernih gest, sovražnega govora, psihičnega nasilja. Kot politični stranki vam to že nekaj časa dobro uspeva, toliko časa tolčete po človeku, da se ta umakne. To je vaš modus operandi. Spisek domnevnih razlogov za razrešitev predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič je nevreden kakršnegakoli resnega miselnega pretresa. (nadaljevanje) papir, za katerega ste se skrili, da boste lahko danes vi in vaša kletna mašinerija zopet na veliko žalili vse povprek in vnašali negativno energijo v družbo ter zastrupljali politično ozadje. In na drugi strani poskus destabilizacije Svobode, koalicije in predsednice Državnega zbora osebno. Na vašo nesrečo, a na srečo državljank in državljanov, ste vašo puščico uperili tja, kjer je oklep najtrši. Iz te dvorane bomo danes Svoboda, koalicija in predsednica odšli močnejši in samo še bolj odločni, da naredimo vse, vse kar je v naši moči, da mandat ponovimo. Zadnje tedne nas konstantno opozarjate, za kaj in proti čemu smo se borili leta 2022, opominjate nas in državljane na vaš pravi obraz in na pravo razliko med nami in vami. Če se vrnem na uvodno predstavitev predstavnice predlagateljev in na odziv predsednice Državnega zbora. Želim, da si državljanke in državljani od današnje seje zapomnijo samo to sliko, razliko v govoru in retoriki med Jelko Godec in Urško Klakočar Zupančič. To je najbolj povedno. Bolje od tega ne gre. Predsednica Državnega zbora je v tem mandatu nesporno vnesla barvo, vonj in okus v funkcijo, v funkcijo predsednika Državnega zbora. Funkcijo, ki jo je javnost pred tem mandatom dojemala kot birokratski podaljšek države, je uspela odpreti ljudem kljub temu, da se že od prvega dne spoprijema z nizkotnimi seksističnimi in mizoginimi poleni. Že ustanovno sejo Državnega zbora je bila deležna retorične kloake, kar si je zaslužila s tem, da je preprosto obula rdeče čevlje. Od takrat naprej po njej pade vsakič, ko se oglasi. Predsednica Državnega zbora, nam je lahko iskren vzgled. Njena življenjska pozitivna energija, empatija in vztrajnost pri iskanju rešitev, so njen zaščitni znak. Vsi, ki jo poznamo in z njo delamo, vemo, da ne mine dan brez Urškinega nasmeha in dobre energije. Tudi ko so časi težki in situacije resne, Urška vedno ohranja optimistično držo. V Poslanski skupini Svoboda smo na našo predsednico

Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Spoštovani poslanci in poslanke, dragi državljani in državljanke. Predsednica Državnega zbora, magistra Urška Klakočar Zupančič, ki je zaradi naštetih argumentov že zapustila to sejno dvorano, in tudi vsi ostali poslanci Svobode - seveda, resnica boli - že od vašega prvega dneva, spoštovana predsednica, nastopa funkcije predsednice Državnega zbora maja 2022 smo priča avtoritarnemu, podcenjujočemu, ponižujočemu in neprofesionalnemu vodenju naše pomembne institucije. Takšnega početja si kot najvišja predstavnica parlamenta preprosto ne bi smeli dovoliti. V naši Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo zagovorniki spoštovanja različnosti mnenj, spoštljivega dialoga in krepitve zaupanja v zakonito delovanje zakonodajne veje oblasti. Tudi vaš odnos do nas opozicijskih poslancev, nenazadnje tudi gostov in drugih vabljenih na sejo Državnega zbora je skrajno neprimeren. Poslanci v parlamentu namreč predstavljamo naše volivce in volivke, ljudje pa si takšnega vašega obnašanja preprosto ne zaslužijo. Spoštovani, požvižgate se na Poslovnik Državnega zbora, ki mu poslanci pravimo celo mala ustava. Čeprav ste po vaših besedah eno knjižico poslovnika že izgubili, vam tudi druga žal prav nič ne pomaga. Nedavno ste pred glasovanjem ali naj Državni zbor pridobi mnenje pravne službe z mesta predsedujoče vehementno izjavili navajam: "Jaz sicer nimam obrazložitve glasu, ampak sama vam povem, da bom glasovala proti". Z drugimi besedami:

Tako ste ob odločanju o priznanju neodvisne države Palestine povozili vsa do sedaj veljavna pravila, ki se tičejo instituta posvetovalnega referenduma. Hkrati ste ponovno zlorabili svoj položaj in na dnevni red te seje uvrstili odločanje o zakonu, ki bo eliti na področju umetnosti podeljeval izjemne pokojnine. Vaša obrazložitev je sledeča, citiram: "Čas je, da zaščitim integriteto tega Državnega zbora in da se te zlorabe ne bodo več dogajale." Vaš način zaščite integritete parlamenta je torej kršenje Poslovnika Državnega zbora? Ob tem sami pravite, da spoštujete pravnika oziroma profesorja doktorja Rajka Pirnata, ki pa vas je ob tem primeru jasno podučil, da je vaše razumevanje Poslovnika noro in nesprejemljivo. Z mesta vodje Državnega zbora imate po vašem izgleda dovoljenje celo pozivati varuhe Ustave oziroma ustavne sodnike, naj prenehajo s svojim poslanstvom. Tako ste ravnali v primeru dvojnega doktorja gospoda Klemna Jakliča, ko ste ga javno pozvali k odstopu, ko se je ta moral braniti pred vašimi pritiski in je to obrambo tudi zelo dobro pravno argumentiral, da ni v nobenem primeru kršil ničesar, ste zato, samo zato, da se niste osramotili še naprej, pripravili novelo zakona in s tem opravičevali svojo nesposobnost razumevanja veljavne zakonodaje, v tem primeru Zakona o Ustavnem sodišču, ki ga je mimogrede, torej to novelo, Zakonodajno-pravna služba raztrgala, celo Ustavno sodišče je zelo zadržano v svojem mnenju, čeprav naj bi ga predlagalo prav isto Ustavno sodišče. Spoštovana predsednica Državnega zbora, ste kršiteljica Ustave Republike Slovenije in to delate brezsramno, celo javno se s tem hvalite. Tako ste na primer 26. novembra na seji Kolegija predsednice Državnega zbora dejali, navajam: "Odločitev je na meni in za njo prevzemam vso odgovornost." Z vso zavestjo ste večkrat kršili 2. člen Ustave Republike Slovenije, kjer je zapisano, "Slovenija je pravna in socialna država." Z vašim delovanjem Republika Slovenija ni pravna država, saj veljajo pravila enkrat tako, drugič drugače. V primeru sklicevanja izrednih sej na pobudo najmanj četrtine poslancev, zavestno še danes kršite 85. člen Ustave Republike Slovenije, ki veleva, "Državni zbor dela na rednih in izrednih sejah. Redne in izredne seje sklicuje predsednik Državnega zbora, izredno sejo mora sklicati, če to zahteva najmanj četrtina poslancev Državnega zbora ali predsednik republike." Zavestno ste kršili tudi 93. člen Ustave Republike Slovenije, ki pravi, "Državni zbor lahko odredi preiskavo o zadevah javnega pomena, mora…" - mora - "…pa to storiti na zahtevo tretjine poslancev Državnega zbora ali na zahtevo Državnega sveta." Magistra Urška Klakočar Zupančič je to, je tako eklatantna kršiteljica najvišjega pravnega akta naše države. Ker se tega iz dneva v dan bolj zaveda, se je začela posluževati celo groženj opozicijskim poslancem, ne nazadnje tudi sedaj predsedujočemu podpredsedniku Državnega zbora Danijelu Krivcu. Hkrati gospa predsednica ne zmore brzdati svojega jezika, ko med nenadnimi prekinitvami sej Državnega zbora in nato brez podlage zasega zasebno lastnino, torej knjige, besno vzklikne Spoštovani državljani in državljanke, kolegi in kolegice, v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke bomo po svoji vesti, kot smo po svoji vesti z argumenti, ki stojijo, podpisali predlog za razrešitev predsednice Državnega zbora, soglasno podprli razrešitev magistre Urške Klakočar Zupančič z mesta predsednice Državnega zbora. Hvala lepa.

Najlažje se je braniti v kaki obtožbi ali pa v predlogu za razrešitev s tem, da je pač nekdo napaden zato, ker je nekega spola. Zavračam to. Ostanimo pri tem, kako se funkcija opravlja in kako pravzaprav ocenjujemo delo na tej funkciji. Torej, da ne bo pomote, mene ne briga kakšnega spola je predsednica Državnega zbora. Mene ne moti ali pa me ne zanima ali nosi rdeče, rumene, pikaste, kakršnekoli čevlje. Nasprotno, rdeči čevlji so mi celo zelo všeč. Ampak tukaj pa predstavljam stališče Poslanske skupine Nove Slovenije o tem, kako ona dela na funkciji na katero je bila izvoljena v tem Državnem zboru, seveda brez naših glasov in imamo veliko pripomb, zato smo tudi sopodpisali ta predlog za razrešitev. Ta opomnik je bil potreben zato, ker tu vidim težnje, so bili že pri Stojmenovi Duh isto in tako naprej, zato ker sem ženska, me napadate pa zato, ker nosim rdeče čevlje. Dajte no. Z nastopom vlade Roberta Goloba in njegove koalicije in Svobode, z veliko pisane, se je v slovenskem državnem zboru začela erozija parlamentarne demokracije. Nižje ne gre. Predsednica Državnega zbora skupaj s poslanci svoje vladajoče stranke preprečuje delovanje parlamentarnih instrumentov za nadzor izvršilne veje oblasti, krši predpise, zasledovanje ozkih političnih interesov predsednika vlade in vladajoče stranke in s tem pravzaprav zmanjšuje moč in ugled slovenskega parlamenta. Spoštovane in spoštovani! Spoštovanje do neke funkcije, delno pride s to funkcijo v nekem delu, ampak v večjem delu, vsaj po moji izkušnji in tudi po, bomo rekli, teoriji, pride, si je treba pridobiti. Pa ne od svojih navijačev, ker tam ni problem, navijači bodo vedno navdušeni nad onim, ki še malo po boksa in tako naprej, ampak si je kot predsednica ali pa predsednik Državnega zbora potrebno zaupanje pridobiti tudi od političnih tekmecev. To je prava predsednica ali pa predsednik Državnega zbora. Tisti, tista, ki si tudi od svojih političnih tekmecev, ali pa nekdo je rekel nasprotnikov, pridobi zaupanje. Tega zaupanja tukaj ni. Vsaj našega zaupanja si aktualna predsednica Klakočar Zupančič ni uspela pridobiti, nasprotno, zapravila ga je. Več dejanj ali pa več kršitev Poslovnika, Ustave, reda, lahko rečem tudi nekih parlamentarnih praks ji očitamo. Ena izmed ključnih so kršitve glede spoštovanja 30-dnevnega roka za posvetovalni referendum. Predsednica Državnega zbora je kršila Poslovnik in dolgoletno parlamentarno prakso v prijemu sprejema sklepa o priznanju neodvisnosti in suverenosti Palestine. Skupina poslancev je vložila predlog, da se o predlogu sklepa izvede posvetovalni referendum. 184. člen poslovnika državnega zbora zahteva, da se predlog za razpis referenduma uvrsti na dnevni red prve naslednje seje Državnega zbora, če je vložen najkasneje 30 dni pred to sejo. To pomeni, da bi z glasovanjem o sklepu o priznanju Palestine morali počakati vsaj 30 dni. In kot je nekdo rekel izven mikrofonov, 30 dni je 30 dni za vse, razen za aktualno predsednico Državnega zbora. V zgodovini slovenskega parlamentarizma se je ta 30 dnevni rok za odločanje o posvetovalnem referendumu vedno spoštoval. Do tega primera, do Palestine, spoštovane in spoštovani, ga je spoštovala tudi trenutna predsednica Državnega zbora. Kaj pa se je spremenilo? Predsednik Vlade in stranke Gibanje svoboda, Golob, je priznanje Palestine, ob visoki javnomnenjski podpori tej potezi, načrtoval tik pred volitvami v evropski parlament. Predsednica državnega zbora pa je - Kako zanimivo, kajne? - poslovniški rok ravno takrat prvič kršila ter tako protipravno dosegla urgentno obravnavo in sprejem tega sklepa. Predsednica Državnega zbora se sklicuje na 60. člen poslovnika, ki v četrtem odstavku določa: "Za izredno sejo ne veljajo roki iz tega poslovnika." Konec citata.

in njeno ravnanje dejal, citiram: "Zdaj imamo razlago, kot da noben rok v poslovniku ne velja nič, če skličeš izredno sejo, kar je nora in nesprejemljiva razlaga." konec citata. Očitno je, da je predsednica Državnega zbora to novo razlago Poslovnika uvedla zgolj za to, da je lahko predsednik Vlade tik pred volitvami v Evropski parlament v Državnem zboru dosegel priznanje Palestine kot všečno predvolilno potezo in od takrat naprej, gospe in gospodje, poslovnik velja drugače kot do zdaj za nekatere brez, da bi ga spremenili, nismo spreminjali poslovnika. Brez, da bi Komisija za poslovnik sprejela kakšno novo razlago. Te razlage ni, jo boste zaman iskali. Zdaj pa, gospe in gospodje, človek se vpraša, kdo ima prav? Na eni strani imamo dolgoletno poslovniško prakso in mnenje uglednega pravnika, profesorja doktor Rajka Pirnata. Na drugi strani imamo novo tolmačenje, ki ga je uveljavila sama predsednica Državnega zbora pri priznanju Palestine tik pred volitvami v Evropski parlament. Kdo ima prav? Naj si državljanke in državljani odgovorijo sami. Očitno je, da je predsednica Državnega zbora kršila več določb poslovnika ter protipravno okrnila položaj opozicije, zgolj za to, da bi predsednik vlade tik pred volitvami v Državnem zboru lahko dosegel priznanje Palestine kot všečno predvolilno potezo. Še več. S tako protipravno in politično neznano in zavržno prakso je nadaljevala tudi v primeru predloga za razpis posvetovalnega referenduma o Predlogu Zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Pri tem ni dopustila, da bi mnenje o pravilnosti njenega ravnanja podala Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora o tem bom še kasneje v stališču nekaj povedal. Torej ona tudi arbitrarno spreminja svoj odnos do mnenj Zakonodajno-pravne službe. Enkrat jim ne dopusti mnenja, zato, ker, citiram: "Jaz, sodnica, jaz vem." - konec citata. Drugič pri odreditvi opozicijske parlamentarne preiskovalke mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki mimogrede sploh ne potrjuje njenih odločitev. Da ne omenim samo to oziroma še tega, da seveda ona kot predsednica Državnega zbora si uzurpira možnost, da se arbitrarno odloči, ona osebno, katera zahteva za posvetovalni referendum je iskrena, katera pa je neiskrena in namenjena zgolj, ne vem, drugim namenom, zlorabi. To ona sama odloča. Na Kolegiju predsednice sem jo večkrat pozval, naj potem ustanovi komisijo za iskrenost zahtev za razpis posvetovalnega referenduma, pa naj neka komisija ugotavlja iskrenost ali neiskrenost teh zahtev. Zopet je bil odgovor, citiram: "Jaz, sodnica, jaz vem." - konec citata. Spoštovana koalicija, pa tu tudi obe stranki, ki sta občasno malo kritični do Svobode ste sokrivi, ste zraven. Poglejte, posvetovalni referendum, evtanazija, konoplja, volilni sistem. Evidentno je bilo, da je bil namen teh referendumov vplivanje na volilno udeležbo, torej na dvig volilne udeležbe vaših potencialnih volivcev in ne iskrena želja ugotoviti voljo ljudi glede tega. citiram: "Jaz, sodnica, jaz vem kdo zlorablja in kdo je iskren." - konec citata. Druga očitana kršitev je kršitev pravice poslanske skupine do sklica nujne seje delovnega telesa. Predsednik Vlade in poslanci njegove stranke ignorirajo zahteve za njegovo zaslišanje kot pričo pred pristojno parlamentarno **14. TRAK: (TB) - 10.05** (nadaljevanje) preiskovalno komisijo. je bil za pričo določen tudi predsednik Vlade doktor Robert Golob. Moral bi biti zaslišan 10. 7. 2023, vendar je takratni predsednik komisije iz vrst, seveda, največje vladne stranke Gibanje Svoboda zaslišanje prestavil za nedoločen čas. 7. decembra 2023 je bilo predsedniku komisije predlagano, da se prednostno zasliši priče, katerih zaslišanje je že bilo zahtevano, med katere seveda spada tudi doktor Robert Golob, 7. februarja letos je bila v skladu s Poslovnikom o parlamentarni preiskavi vložena zahteva za izvedbo dokazov, da se kot pričo zasliši predsednika Vlade doktor Roberta Goloba. Ker se zaslišanje, - glej, glej, - še vedno ni zgodilo, je Poslanska skupina Nove Slovenije v skladu s Poslovnikom Državnega zbora 9. aprila letos zahtevala sklic nujne seje preiskovalne komisije s predlogom sklepa, da se v roku 30 dni kot pričo zasliši predsednika Vlade doktorja Roberta Goloba. Predsednik preiskovalne komisije Aleš Rezar je zahtevo za sklic seje zaradi strahu, da bi bil sklep sprejet, - presenetljivo ali ne, - zavrnil, čeprav v Poslovniku nima čisto nobene podlage za to. Zahteva za sklic nujne seje je namreč pravica vsake poslanske skupine. O protipravni in proti poslovniški zavrnitvi zahteve za sklic seje je bila obveščena tudi predsednica Državnega zbora, ne enkrat, večkrat, po različnih kanalih, ampak ni naredila čisto nič, nič, za to, da bi tako protipravnost in tako kršitev Poslovnika in oviranja opozicije ustavila, prekinila in vzpostavila normalno stanje. Predsednik Vlade se torej že več kot eno leto skriva in izmika zaslišanju pred pristojno preiskovalno komisijo, pri tem pa mu s kršitvijo poslovniških pravic opozicijskih poslanskih skupin in temeljnih načel parlamentarne demokracije asistirajo poslanci njegove stranke na vodilnih mestih v Državnem zboru. Naslednji sklop kršitev se nanaša na ne odreditev parlamentarne preiskave v energetiki. Hudo kršitev ustavnih pravic parlamentarne manjšine, je predsednica Državnega zbora povzročila s tem, ko je protipravno blokirala in še vedno blokira odreditev parlamentarne preiskave na področju energetike, ki sta jo zahtevali obe opozicijski poslanski skupini. Parlamentarna preiskava bi se namreč nanašala tudi na preteklo vlogo predsednika Vlade ter financiranje politične stranke predsednika, predsednice Državnega zbora in predsednika Vlade. Ker je parlamentarna preiskava pomemben ustavni institut nadzora nosilcev oblasti in je kot tak del sistema zavora in ravnovesij, gre po našem mnenju za posebej hudo kršitev temeljev slovenskega ustavnega reda. To je povezano tudi s kršitvami, očitanimi v prejšnji točki. Torej to se vse povezuje. Predsednica Državnega zbora šibi moč parlamenta s tem, da blokira opozicijo in na nek način omogoča predsedniku Vlade, da se skriva. In v tem sklopu predsednica Državnega zbora sklicuje na mnenje Zakonodajno-pravne službe oziroma na pomisleke iz mnenja Zakonodajno-pravne službe, ki pa, kar je povsem neutemeljeno seveda, ker sama ZPS pravi, da za predlagatelja parlamentarne preiskave to mnenje ni obvezujoče, ni obvezujoče. Ustavno sodišče je že leta 2019 odločilo, da je tako mnenje sicer lahko pomemben garant zakonske in ustavne skladnosti parlamentarnih preiskav, vendar pa gre zgolj za obliko notranjega nadzora, na katerega predlagatelj parlamentarne preiskave ni vezan. Predsednica Državnega zbora krši tudi 153. člen Ustave, ki določa, da morajo dejanja državnih organov temeljiti na zakonu ali zakonitem predpisu. Pristojnost ocene ustavnosti akta o odreditvi parlamentarne preiskave ima namreč zgolj in samo Ustavno sodišče. Predsednica torej sama, brez zakonske podlage, protipravno in avtoritarno blokira postopek odreditve parlamentarne preiskave, ki je ustavna pravica parlamentarne manjšine, torej opozicije. Pri tem opozicija nima nobene možnosti, da bi zoper to ravnanje vložila kakršnokoli pravno sredstvo, na katerega od neodvisnih organov. Predsednica Državnega zbora se je namreč sama protipravno postavila v vlogo Ustavnega sodišča,

malomarnosti, zaradi zlorabe položaja in tako naprej zaradi vsega očitanega. Lahko povem, ker je nekdo tule opletal z neresnicami in obtoževal, da si nekaj izmišljujemo: ko so bili mikrofoni ugasnjeni, nas je več tam sedelo, ko je kričala name in na kolega iz druge stranke Danijela Krivca, kako bo ona že poskrbela s protiovadbami, da naju bo protiovadila, da nas bo protiovadila in da bo ona osebno poskrbela za to, da bodo protiovadbe obravnavane, naša ovadba pa ne. Stojim za tem, imam priče, tako da ne bi kdo govoril, da je kaj taka govorica ali pa izmišljotina. Kršitev je še ogromno. Večina, spoštovane državljanke in državljani, ki nas spremljate preko televizije ali drugače preko interneta, jih žal tudi vidite, ste jih deležni. Da ne rečem, da je sodu izbilo dno, ko se je predsednica Državnega zbora osebno z žaljenjem maščevalno, popolnoma neprofesionalno spravila na kolega Aleksandra Reberška glede otrok s posebnimi potrebami. Ko je prej rekla, da stoji za vsemi odločitvami, mislim, da za to ne stoji, no, pa bo sama kaj več povedala še danes tekom razprave, ker se je prenaglila kot že mnogokrat prej in tudi potem. Da ne govorim o vseh opominih, odvzemih besede, čudnem vodenju, bomo rekli, odborov Državnega zbora in komisij, kjer so predsednice in predsedniki iz vrst največje koalicijske stranke. Večkrat sem se pritožil na zaprtih posvetih, na kolegijih predsednice Državnega zbora, tudi kolegica Jelka Godec se je večkrat pritožila, glejte, bob ob steno, pihanje v veter, brez zveze. Odgovor predsednice Državnega zbora je bil: nič ne morem, joj, je res težko, je res težko, ampak nič ne morem. Za kaj imamo potem predsednico? Za zaključek stališča Poslanske skupine Nove Slovenije lahko rečem: kolegice in kolegi, tudi to bo minilo. Sreča za nekoga, nesreča za drugega je to, da pač imamo volitve vsake nekaj let. Tudi to bo minilo, tudi to bo le ena izmed epizod številnih mandatov Državnega zbora. Do takrat bomo zdržali, marsikaj težkega smo navajeni zdržati, ampak povedali bomo pa vedno resnico. Glasovali bomo za razrešitev magistrice Urške Klakočar Zupančič s funkcije predsednice Državnega zbora. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi razprava poslank in poslancev o predlogu za razrešitev. Prva je k razpravi prijavljena gospa Lena Grgurevič. Izvoli. Ja, hvala. No, kakšno moraliziranje stranke NSi smo sedaj poslušali tiste, ki pa vedno zvesto in tiho služi vladi Janeza Janše brez izjeme in se ne oglaša, ko gledamo vse nezakonitosti, ne. Tako, da se ne boste več ograjevali: vi ste tisti, ki Janezu Janši pomaga v vsaki vladi. Torej tiste, za katere SDS čuti, da bi lahko kakorkoli ogrožali njihovo delovanje, je pač potrebno uničiti, prestrašiti, diskreditirati, razžaliti, ponižati, skratka ukloniti. Zdaj kdo pa jih ogroža? Ogrožajo jih tisti, ki se jih ne bojijo in ki njihova delovanja označuje prav za takšna kakršna so. To je nedvomno predsednica Državnega zbora. Vi ste namreč vajeni, da se vas bojijo tudi sodniki, tudi tožilci, tudi policisti, ki jih z imeni izpostavljate in masakrirate na netu in v tej vaši pač tovarnah zla, da tako rečem, ne. Namreč, temu se pač marsikdo ukloni, ona pa ne.

psiholoških profilov, navadne primitivne zmerljivke vse to poslušamo in beremo že skorajda tri leta, Seveda to bere tudi gospa predsednica, in to trpi. S strani poslancev SDS, recimo poslanke Koprive, tistih, ki morajo priti domov, pa se morajo preleviti namesto, da bi se ukvarjali še mogoče z družino ali sami s sabo še v neke trole in širiti sovraštvo po netu in temu nato sledijo prav tako strahopetno skriti za psevdonimkami, strahopetci. Strahopetci, ki potem širijo dalje pod psevdonimi razne, torej laži, diskreditacije in tako naprej. Nato pa se pojavi še kakšna mladenka, vaša mladinka SDS, pa potem izvaja delavnice o sovražnem govoru na netu, recimo - to je groteskno, to so farse. Tatovi kličejo "primite tatu". Kdor vas še ni razpoznal, temu ni pomoči. Prosim, če opomnite, poslanka Godec je nervozna, naj se malo umiri. Zdaj, ko poslanci SDS brez vseh posledic, brez sramno tukaj lažnivo kričijo o posameznikih in jih označujejo storitve kaznivih dejanj pa jih, potem predsednica Državnega zbora čez nekaj časa vpraša: ali ste to prijavili policiji, dajte pa meni, bom pa jaz potem prijavila policiji, je to napad na poslance Državnega zbora, se pravi, ki niso prijavili kaznivih dejanj, ki bi jih morali. Seveda, zakaj je to napad? Ker to vas ogroža, to vas razkrinka, kdo in kaj ste. Z lažmi, ki se bodo pokazali pred pristojnimi organi za prazen nič in jih zato tudi ne prijavljate. Tako kot niste prijavljali predsednika Vlade. Vi ga niste prijavljali policiji. Tako kot niste prijavljali sodnika sodnika Masleše, recimo, pa ne vem, pa sploh, da ne naštevam, ker to so prazne laži. Tukaj kričite, pod varstvom imunitete, da vas ni sram. Tako deluje namreč ta ustroj že 30 let. Lepo je prej povedala poslanka Godec, da predsednica Državnega zbora in svobodnjaki spreminjajo dolgoletno prakso. Dolgoletno prakso spreminjajo. Ja seveda, saj zato smo sem prišli, da nekaj spremenimo, ker vi ste to državo uničili. Dobro, ne, samo vi ste bili v treh vladah, res še kdo drug in tam ste složno delovali. Tukaj ste ustvarjali teater nekega, nekega boja, ne političnega, cirkus, brezplodne razprave, ki jih davkoplačevalci plačujejo, kršenje poslovnika neprestano, ki ga gledamo, ker to sploh ni, parlamentarna praksa, ki se tu izvaja, je v nasprotju s poslovnikom. Ampak od zadaj Teš6 je en lep primer, kako pa v resnici vi delujete v ozadju, v ozadju ni teh bojev, naj kar državljanke in državljani vedo. Ko gre za denar so složni. Tako da, seveda sedaj želite ustvariti nek videz kaosa, neprestano so neke interpelacije. Vtikujete se v neke besede, iščete ali je kdaj je rekel pa štiri dni prej rekel ali je rekel v takšni obliki pa množina pa edina. Se pravi, nič nimate in iz nič želite ustvarjati videz kaosa, zato, ker je to prva Vlada, ki dela, zato ker je to prva vlada, ki spreminja to, česar vi niste sposobni, ker vi ste bili sposobni samo pokrasti in razprodati to državo in potem seveda na tak način poskušate ustvarjati neke farse. Sploh ne bom se spuščala v te bedarije, ker smo, ki jih očitate, ker smo že stokrat obrazložili ne tukaj pisno, ustno neprestano. Nima smisla. Državljani in državljanke naj si ustvarijo sodbo, pač sami. Državo pač želimo povleči iz tega brezna teme, nasilja, sovražnosti, v katerega ste nas pahnili. Spoštujemo svobodo, spoštujemo mir, izrednih stanj, pravičnost in blaginjo.

prebrala malo kolikokrat ste odvzemali besedo SDS ko ste tudi mene napadali zaradi sej. Tudi jaz sem deležna raznih najbolj primitivnih laži in podtikanj. Ampak vedite, da pač ste naleteli tokrat na stranko in na ljudi, ki se temu uklonila ne bo. Zato, draga spoštovana gospa predsednica, draga Urška, ponosni smo nate, radi te imamo, trdno stojimo

Hvala lepa gospod podpredsednik. Spoštovane kolegice in kolegi, državljanke in državljani! Tudi sam bom začel Cicero je povedal približno takole v svojem času: "Soba brez knjig je podobna telesu brez duše." Soba brez knjig je podobna telesu brez duše. Pred dnevi smo bili priča, ko je gospa s kletvico pospremila odstraniti in zahtevala odstranitev knjige, kakršnekoli že, iz te sobe. In res je, ne morem se znebiti občutka, da ta soba postaja telo brez duše, zakonodajno telo brez duše. Ne morem se znebiti tega občutka. V zrelih demokracijah so predsedniki parlamentov prvi med enakimi, primus inter pares, v zrelih demokracijah. Saj v naši ustavi in predvsem na ustavne določbe se bom v nadaljevanju osredotočil lepo in prav, piše o delitvi oblasti, o pomembnosti funkcij, predvsem pa o omejevanju oblasti. Demokracija je oblika vladavine, v kateri oblast oziroma pravica vladati izvira iz ljudstva, iz ljudstva. Nekateri, žal, še tega niso ponotranjili. Običajno to velja za nove nove obraze, ki še očitno niso absolvirali prve čitanke demokracije. Tudi prejšnja razprava, tako kot mnoge pred njo in mnoge za njo do konca mandata bodo govorile o preteklih 30 letih. Nova Slovenija oziroma predhodniki, Krščanski demokrati, smo gotovo naredili tudi kakšen zdrs v teh 30 letih, smo pa vodili osamosvojitveno vlado. Seveda nekaterim ni všeč, da se je takrat prekinila revolucija in končala državljanska vojna. Bili smo zraven, ko je Slovenija vstopala v EU, tudi to nekaterim ni všeč, kaj šele, da smo postali članica zveze Nato in da smo prevzeli evro. Bili smo zraven in tudi pri kakšni drugi zadevi smo bili zraven, ampak danes to ni tema. Danes to ni tema. Načelo delitve oblasti v slovenski ustavi ni namenjeno prvenstveno temu, da bi zagotavljalo udeležbo državljanov pri upravljanju državnih nalog, tako kot je bilo to v zgodovinskem kontekstu za časa Montesqueja, ko so nanj gledali kot na razmerje med monarhom in ljudskim predstavništvom. Sodelovanje državljanov pri upravljanju javnih zadev dandanes zagotavlja načelo demokracije. Načelo delitve oblasti pa zagotavlja dandanes zlasti svobodo, svobodo državljanov in posameznikov nasploh nasproti državi, nasproti državi. Poglavitni namen načela delitve oblasti je ta, da trajno zagotavlja z Ustavo zagotovljene individualne pravice in temeljne svoboščine nasproti izvrševanju državne oblasti. To so te svoboščine. To je ta svoboda. Načelo delitve oblasti velja

pravic in svoboščin. Teh učinkov načela delitve oblasti ne zagotavlja z ostro ločitvijo funkcij državne oblasti, saj se državni organi legislative eksekutive in sodstva medsebojno, pozor,

bližje smo nekemu načelu, L'État, c'est moi - država, to sem jaz! Pa to ni zraslo na mojem zelniku, ko se pogovarjam tudi z eminentnimi profesorji prava, če hočete, pa ki nočejo pred kamero, z gospodarstveniki, intelektualci, tudi z državniki, če hočete, me sprašujejo do kdaj še, ali smo že dosegli dno. Saj to se pogovarjamo, roko na srce, tudi na hodnikih s kolegi iz koalicije s katerimi smo, lahko rečem, tudi prijatelji in pravi gospa Urška Klakočar Zupančič, da ne želi biti poštar. Seveda, saj ni poštar. Na žalost pa je poštarica, samo en primer, samo en primer je poštarica, ki je sprejela pošiljko na kateri je pisalo amandma na proračun in ga dala naprej v to hišo brez duše.

na drugi strani pa opravičilo. Ja, saj smo denar dali onkologiji, ki ga bolj potrebuje. Kakšna perverznost! No, perverznost, če berete Frana. Fran pravi, da je perverzno tisto, kar je v nasprotju z naravnimi zakoni in družbenimi normami, to je perverznost, ta amandma, o čemer govorim, ker na eni strani najprej konec lanskega leta z interventnim zakonom vzame 84 milijonov za investicije v zdravstvu, da bi zdaj s tem amandmajem, amandmajem dal pet milijonov za onkologijo. Gospa Poštarica, ne bodite poštarica, bodite "Primus inter pares", še je čas, še kakšno leto. In sem tudi pričakoval, da bo prva dama tega parlamenta zaščitila kakšno funkcionarko, žensko, recimo na Ministrstvu za pravosodje, vodjo službe za notranjo revizijo, gospo Suzano Holcl. Pa nič. Mi možakarji jo ščitimo in tako je tudi prav in jo bomo ščitili do konca. Gospa se stran obrača. Dobro bi bilo, da se tudi kdaj prebere kakšno razlago Ustave prav glede načela omejevanja oblasti, omejevanja oblasti in recimo avtorja Lovra Šturma, na številnih mestih naša ustava podrobneje določa funkcije in medsebojne omejitve državne oblasti, ne samo v funkcionalnem in organizacijskem pogledu. Posebnega pomena so ustavne določbe o ustavnosti in zakonitosti, o ustavnem sodišču, o referendumu, o lokalni samoupravi, o varuhu človekovih pravic, o Računskem sodišču, o Računskem sodišču, o centralni banki in o parlamentarni preiskavi. Že davno je, kar smo dali podpise Nova Slovenija in SDS za parlamentarno preiskavo na področju slovenske energetike,

ta predlog, to zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave dala na dnevni red. Ne, tega pa ni, ker se je ona sama tako odločila. Na podlagi kakšnih, kje so zakonske ustavne podlage?

To je diktatura, to je diktatura, to ni demokracija. Bivši jugoslovanski in v njegovem okviru slovenski ustavni in državno institucionalni sistem v nasprotju z izročili evropske pravne civilizacije ni postavljal v ospredje človekovih pravic in ni izoblikoval pravnih omejitev, omejitev državne oblasti in njenemu nasilju, zlasti pa je odklanjal načelo delitve oblasti. V tem pogledu je normalno civilizacijsko in ustavno pravno stanje vzpostavila leta 1991 Ustava Republike Slovenije, ki v drugem odstavku 3. člena določa: "V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno." Kolegice in kolegi, še enkrat pozivam gospo Urško Klakočar Zupančič, da postane primus inter pares, prva med enakimi, sicer se bo dogajalo to, da bo enostavno, če bo tako nadaljevala, opozicijo umaknila. Nič, kar opozicija predlaga za njo, ni dobro, ker se je tako odločila, nič. Dobro bi bilo, da mogoče malo pogleda po dolgoletnih predsednikih, morda tudi predsednicah parlamentov zrelih demokracij. Dobro bi bilo. In še ena perverznost, ko zadnje čase slišim, da je Nova Slovenija tista, ki zdaj pa kar naenkrat je kriva, kajne, da ne bo ustavnih sprememb, da ne bo nove volilne zakonodaje, nesramno, nesramno. Nekateri kolegi mi pravijo, pa sam znam šteti do 52, ne zmorete, ne premorete enostavno 52 glasov za nobeno, za nobeno od ključnih ustavnih sprememb, kaj šele volilne zakonodaje in potem greste na tiskovno konferenco in s prstom kažete na manjšo opozicijsko stranko. Perverznost par excellence, res, res. To je vsa vaša politična impotenca, se opravičujem temu, temu, temu nekoliko ostrejšemu izrazoslovju, saj nekateri med vami enostavno ne hodijo na seje Ustavne komisije in kako naj tam jaz potem vidim neko večino. Ni vas. Zmanjkalo vas je.

v tej sobi brez duše se je zdaj že skoraj težko odzvati, kajne, na to interpelacijo, če se malo pohecam. Skratka, kot vidimo, kajne, veseli december je tu in SDS je v popolni ofenzivi, torej prišel je v popolno ofenzivo, morda pod vtisom najnovejše literarne mojstrovine Budnica, kdo bi vedel? No, kakorkoli, kot vidimo, SDS strelja z vsemi topovi, interpelacije ministrov in ministric so že kar konfekcijske kot po tekočem traku v fabriki, imenovani v Državni zbor. S tem se seveda spodkopava zaupanje v Vlado in, hej, morda celo uspe, kdo bi vedel?, vlado predčasno zrušiti, nikoli se ne ve, kajne, treba je pač probati. In zdaj so tej težki artileriji dodali še en zelo težek top, enega najtežjih topov in to je odstrelitev predsednice Državnega zbora. Predsednice, ki je ne samo prva predsednica Državnega zbora, ampak je temu Državnemu zboru, hoteli vi to slišati ali ne in to vi dobro veste, v resnici, dala pečat in karakter po katerem si jo bomo pač zapomnili za vedno, res si jo bomo

zelo dobro pozna tudi nianse v zakonodajnih postopkih, spoštovani, ki jih večina od nas, tudi sama se štejem med to večino, ne pozna. Ona pa pač pozna in tu je razlika med njo in prenekaterim izmed nas. In to seveda iritira SDS, ker vi ste mojstri za vse, vi vse veste najboljše, celo bolj se spoznate na pravo od izkušene pravnice same. Iritira vas njena profesionalnost, njena načelnost in njena poštenost. Njena zavezanost k boju proti sovražnemu govoru, to vas še posebej tišči, ki se ga tako zelo radi poslužujete, ko gre za begunce, Rome in še nekatere druge najbolj ranljive manjšine v družbi. To vas pač tišči. Iritira vas njen pogum, da stvari imenuje s pravim imenom, da genocidu v Gazi reče genocid, ne tako kot vi, ki se sprenevedate. Da vašemu pogosto sovražnemu govoru reče stop, ker v parlamentu pač ni in parlament ni, ne more biti arena za podžiganje sovraštva v družbi. Ne more biti. To je mesto, kjer se to ne bi smelo dogajati. Iritira vas, ko se postavi po robu vašim res bom rekla, otročjim provokacijam, kot je, ali pa raznim mejnim dejanjem, obnašanjem vaših poslancev. Zadnji primer je recimo eksces s promocijo budnice. Janeza Janše - mislim kaj, kaj ima to za delati v Državnem zboru? Naj še jaz začnem prilimati razne naslovnice raznih knjig tule, pa provocirati brez zveze, ampak vi to počnete. In vas iritira, ko vam predsednica reče, da to pač ni dnevna soba za izživljanje tako nizkih strasti. Iritira vas njena neuklonljivost pri priznanju Palestine - to smo danes že poslušali -, ki je seveda naša vrla desnica nikakor ne bi priznala. Ta dobra desnica, ki se je ne dotaknejo ne solze in kri nedolžnih otrok, žensk, civilistov v Gazi, v Libanonu in zdaj že v Siriji. To vas ne zanima, to se vas ne tiče. Vi trdno podpirate zločinski Netanjahujev režim, Palestincev pa ne bi priznali tistega, za čemer smo stremeli, o čemer smo sanjali in kar smo sanjali mi tu v Sloveniji. Za nas razumete, o čem smo sanjali, za njih ne, ker oni so očitno manj kot ljudje? Iritira vas v bistvu vse na naši predsednici: njena drža, njen pogum, njena moč, njena neposrednost, njena nekonvencionalnost - ja, to vas posebej moti - njena nepodredljivost ne iritira vas. Pravzaprav njena karizma, če strnem vse v eno besedo, in vse vas iritira v zvezi z njo: od rdečih čeveljcev naprej, če smo že pri tem. In še o nekonvencionalnosti naše predsednice. Za vas je to odklon, za SDS pa NSi, ki je danes to na polno moralizirajo, pa to sploh odklon, še hujše kot za SDS. Za mene pa, spoštovane poslanke in poslanci, vrlina, vredna vsega spoštovanja, zakaj bi moralo biti vse tako skrito za neko politično maziljeno korektnostjo, pod katero pa brbota marsikaj? Predsednica pač, ja, je nekoliko nekonvencionalna, ampak za to je nekaj posebnega in si jo bomo dejansko zapomnili. Hvala predsednica, za to kakršna si. Ostani točno takšna še naprej kot si in poslanci Levice trdno stojimo za tabo.

Ne po njeni moči, ne po njenih argumentih, ampak po njeni šibkosti. Vse to, kar izvaja v Državnem zboru kaže na njeno šibkost in ne na njeno moč. prej je bilo vprašanje ene izmed poslancev koalicije v stališču oziroma ugotovljeno, da smo razdvojeni in da smo razdvojeni tudi na kolegiju. zakaj smo razdvojeni? Zato, ker pozabljate, predvsem v svobodi pozabljate, da smo politiki politični nasprotniki ali tekmeci, kot je rekel kolega Cigler Kralj, in ne sovražniki,

jih ovrgla, z vsemi temi žalitvami, ki nam jih očitate, od rdečih čeveljcev naprej, ampak veste, meni je čisto vseeno ali nosi rdeče, zelene, vijolične, kakršnekoli čeveljce, ali je ženska ali moški na mestu predsednika Državnega zbora, če ne upošteva tega, da smo politiki politični nasprotniki in če kaže svojo šibkost z argumenti moči glasov, ki jih imate v državi oziroma v Vladi in v Državnem zboru. In neverjetno je, da lahko rečete, da SDS oziroma Poslanska skupina SDS s pomočjo Nove Slovenije, kot je bilo rečeno, terorizira Državni zbor, da teroriziramo državo in kako dolgo bomo še terorizirali državo. Poslušajte, mi imamo 24 glasov koalicija jih ima najmanj 51, najmanj 51. In potem trdite, da mi že dve leti in pol, z večino, ki jo imate, mi teroriziramo Državni zbor. Mi, ki smo v opoziciji in v manjšini, vas ima celotni Državni zbor za talce. Tako je bilo razumeti. Včeraj smo poslušali predsednika vlade, ki je dejal, da je opozicija kriva za to, da ni reform. 51 glasov imate in trdite, da vas teroriziramo. In bilo je rečeno, da da pač širimo laži, da so naše interpelacije nesmiselne, da zaviramo delo in da to predsednica vidi in da to pač reagira. Dragi moji, v času tega mandata smo vložili, mislim, da šest interpelacij. Na vse interpelacije sploh ni prišlo, zato ker so prej odstopili ministri ali bili odstavljeni - vrženi čez ramo. Torej s čim teroriziramo? Vi sami sebe terorizirate očitno. Nekateri so pa sami odstopili, tako kot gospod Bržan in Darjo Felda. Torej, toliko o tem. Potem ste dejali, da ne boste dovolili tega cirkusa oziroma propagande, ki jo širimo v zadnjem času in da je predsednica naredila prav, da je odstranila knjigo gospoda Hoivika, kolega Hoivika. A veste, dajte se spomniti. Mislim, da november 2023, kampanja za referendum, takrat so bile dovoljene nalepke, še danes jih imate kot dokaz, dovoljene so bile značke in tudi predsedujoča je bila z značko. In takrat to ni bil problem. Propaganda v času kampanje za referendum ni bil problem. In potem je bilo rečeno, da mi delamo cirkus, ne, v Državnem zboru. Zdaj ne bom, ne vem, če bom našla, ampak verjetno bom in bom tudi to pokazala. Cirkus se je naredil kar kmalu z boksarsko areno, kar kmalu. In takrat je predsednica države dejala, da je seveda da nas je lahko sram, ker smo to izpostavili, da je lahko vse nas poslance, ki smo to izpostavili, sram in da se počuti seveda, seveda spet kot ženska, napadeno, ampak bom prebrala samo dva tvita dveh polov, če želite. Kristjan Musek Lešnik, psiholog, je takrat napisal: Ne, gospa, sram bi lahko bilo tiste, ki so vas postavili na čelo parlamenta. Cenena, cirkuška, samopromocijska predstava ni neprimeren, nedostojen način za spodbudo in izražanje podpore otrokom in staršem na hematološkem hemato-onko oddelku pediatrične klinike. Bivši novinar, ki ima rdečo zvezdo na Twitterju kot znak, Zoran P: Tole ni okej. Prostor parlamenta je središče političnega sistema, demokracije. Prostor-forum ima svoja pravila obnašanja v proceduro, pravila so kodificirana, tega se morajo vsi držati. Vstopanje v tak prostor z nečim, kar presega to, nemara spreminja v cirkus, je žaljivo do demokracije. Torej to so dejstva in potem bom kmalu, ko bom končala, verjetno slišala odgovor, da spet žalim. Da spet žalim zato, ker je pač predsednica ženska, ker je to naredila tako ali drugače. Ampak a veste, resnična dejstva niso žaljiva, niso sovraštvo, to so dejstva. In nesmiselno je trditi, da krivičnež, ki dela krivico s polno zavestjo, potem ne želi biti krivičen.

poslanskih sedežev in kolegici zabrusi, da bo že videla. Pogumna je, ko gre mimo govornice in reče, nikomur se ne bom pustila zajebavati. To so citati, se oproščam besedi. Pogumna je, ko gre iz dvorane in zunaj reče, zdaj bi se morali slišati pikice, kolegu Reberšku. Torej, to je za vas pogum? In pogumna je, ko reče da ona je pravnica in ona je ugotovila, da se krši že dolga leta procedura v Državnem zboru oziroma Poslovnik Državnega zbora, ker ona je pa sodnica. To je pogum, brez kakršnihkoli argumentov. Ona je ugotovila, to je na eni izmed sej izjavila ona, jaz sem ugotovila: Kot predsednica Državnega zbora sem v teh dveh letih ugotovila, da ste skozi leta zlorabljali predvsem dva inštituta, dva parlamentarna inštituta, ste enklatanto in večkrat zlorabljali. En institut parlamentarne preiskave. Sam institut parlamentarne preiskave, kjer je Ustavno sodišče ugotovilo ne samo enkrat, da so bili ti akti nezakoniti oziroma neustavni, ker ste posegli v človekove pravice, bla, bla, bla. Ona je ugotovila. In ker je ona ugotovila, zdaj ne bo dovolila nobene več parlamentarne preiskave. In ona kot predsednica države, Državnega zbora se sama odloči, da je do zdaj, v tem mandatu, zavrnila že 32 pisnih poslanskih vprašanj opozicije, opozicije, niti enega ne. vsi so iz Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Recimo, kot moje vprašanje v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja zlorabe osebnih podatkov, ki je bilo naslovljeno na Vlado. Ali pa v zvezi z udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije v Savinjski regiji dne 3. novembra in tako naprej in tako naprej, češ, da to niso poslanska vprašanja. Zavrača torej poslanska vprašanja, pisna poslanska vprašanja. Dopusti pa, da Vlada dobesedno posiljuje Državni zbor z nujnimi postopki in z nujnimi zakoni. In že koalicija sama je opozarjala, predsednice, da je to nedopustno, da niti sami ne morejo več pregledati gradiva. In predsednica se je celo v nekem trenutku strinjala, ampak še vedno dovoljuje, da Vlada dobesedno pritiska na Državni zbor in da pač imamo te nujne postopke, da na dan izredne seje. Predsednica Državnega zbora je kljub opozorilu, poslušajte, dovolila, da se je obravnaval predlog za odpoklic članov nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga. Predlog je prišel seveda z vlade, obravnavan je bil na Mandatno-volilni komisiji in potem tudi na seji Državnega zbora, in sicer šlo je za dobesedno odstrel ali pa odpoklic doktor Leona Cizlja in še enega. Ampak doktor Leona Cizlja zato pač omenjam, ker je dobil sodbo v imenu ljudstva, sodbo v imenu ljudstva na Upravnem sodišču, kjer pove, da je bila ta razrešitev oziroma sklep o odpoklicu, da je bila nepravilna nepravilna oziroma da se to v bistvu ne bi smelo zgoditi. Torej, da je bil ta sklep nezakonit. In da bo ta sklep nezakonit smo predsednico Državnega zbora v Slovenski demokratski stranki opozorili na 6. izredni seji, 22. julija leta 2022, ko smo zahtevali umik te točke za razrešitev obeh članov SDH. Vendar takrat je predsednica samovoljno tudi oziroma ni poslušala, ker je seveda pravnica in sodnica in ona že ve kako gredo pravne zadeve, bolj kot mi vsi, verjetno tudi bolj kot Upravno sodišče, in je zavrnila, torej je spustila, če lahko tako rečem, to proceduro naprej. In doktor Cizelj je dobil sodbo v imenu ljudstva, da je sklep nezakonit. In kdo odgovarja? Nihče, nihče. Jaz sem poslala pisno poslansko vprašanje na Vlado, kaj bodo storili glede tega. In kaj je bil odgovor? Pilatovsko, si umili roke in so rekli, kriv je Državni zbor, ker je to potrdil. Kdo sprejema odgovornost v Državnem zboru za to? Vsi vi, ki ste glasovali za to razrešitev, **23. TRAK: (TB) - 10.50** (nadaljevanje) predvsem pa predsednica Državnega zbora, ki je dovolila, da se to sploh zgodi, čeprav je bila večkrat opozorjena. Zdaj pa kar se tiče še referendumov. Večkrat jih bomo izpostavili, verjetno. Jaz imam tule celo mapo njenih kršitev, domnevnih, seveda, naj samo povem, da zaradi domnevnih kršitev nismo podali ovadbe, to vsi narobe govorite. Mi smo podali naznanitev suma kaznivih dejanj. Ker če bi podali ovadbo, potem bi zdaj že predsednica Državnega zbora dala definitivno kontra ovadbo, kot je grozila kolegu Cigler Kralju in pa Daniju Krivcu. Naznanitev sumov kaznivih dejanj. Torej, uporabljajte to besedo. Pri referendumih ni bilo nobenega problema v prejšnjih mandatih, to se tudi v Levici dobro zavedajo, ker je bilo v času prejšnje vlade kar nekaj teh predlogov za posvetovalne referendume, mislim, da okoli 11 oziroma 11, večinoma vloženih s strani poslanske skupine Levica s prvopodpisanim Miho Kordišem in Luko Mescem. No, potem je prišel pa ta mandat in seveda kot normalno, posvetovalni referendumi, spoštovani 30-dnevni rok

Namreč takrat je bil že pripravljen predlog za razpis posvetovalnega referenduma glede JEK in sicer to je bilo marca. Jaz sem potem vprašala, zakaj tega predloga za razpis posvetovalnega referenduma ni že na aprilski seji

ker je predsednica Državnega zbora dala njej besedo in dejala takole, "Mogoče samo na kratko, seja Kolegija za sklic aprilske seje že 12. aprila, pred 12. aprilom pa matično delovno telo ne more obravnavati, glede na to, kdaj je bil posvetovalni referendum vložen, moramo namreč počakati 30 dni." Potem, predsednica, jaz sem pač še želela dodatno, sem rekla, da pač poslovniško določilo razumem, da vem, da vem pa da so bili ti 30 dnevni roki tudi drugačni, krajši in je predsednica Državnega zbora dejala takole: "Kolikor se jaz spomnim je šlo, se spomnim nečesa, se spominjam o čem govorite, ampak mislim, da je tam šlo za zakon, ki je bil obravnavan po skrajšanem oziroma nujnem postopku", in poda spet besedo namestnici generalne sekretarke, ki odgovori, "To gre za 30 dnevni rok, v katerem po 184. členu Poslovnika matično delovno telo niti zbor ne smeta obravnavati pobude za predlog posvetovalnega referenduma in tega 30 dnevnega roka se v zadnjih par mandatih striktno držimo. Čakamo, matično delovno telo je najprej 31 dni." In predsednica Državnega zbora reče, "Mogoče še enkrat, se mi zdi, da je res tam šlo za posvetovalni referendum po nujnem zakonu, ki naj bi bil sprejet po nujnem postopku." In to je bilo to. Takrat, marca 2024 se je predsednica Državnega zbora torej strinjala z mnenjem služb, ki so po Poslovniku veljale "skos", do pač enega samega referenduma

Vse BP oziroma vse v redu, potem pa je bilo treba potrebno parlamentarno prakso na vrat na nos spremeniti, po moje, bom rekla, jaz še vedno verjamem, da službe Državnega zbora stojijo za tem kar so povedale tudi Zakonodajno-pravna služba po moje stoji za tem, to je moja domneva, ampak v mesecu juniju se je ta parlamentarna praksa na vrat na nos spremenila zaradi razpisa posvetovalnega referenduma glede priznanja Palestine in potem še enkrat za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu zakona o dodatku k pokojninam za izjemne dosežke na področju umetnosti.

Torej še enkrat, bom še, potem kakšno drugo stran povedala, ampak bilo je tudi že na eni izmed prejšnjih sej rečeno, da povejte koga se ne sme kritizirati in povejte in bom povedal kdo je diktator in je predsednica Državnega zbora seveda to malo drugače obrnila oziroma v svoj prid poskušala prikazati. Ampak glejte, predsednica Državnega zbora so kritizirali in dobili kazen. Torej si ni nastavila ogledalo, nikoli še do sedaj, očitno ne. Bo pa težko, ker vsi stojijo pred njo. Tako da bo težko videla ogledalo. Zdaj, če boste malo stopili za njo, potem se bo verjetno videla v ogledalu. Torej, ja, v zrelih demokracijah, je bilo prej rečeno, se stvari dogajajo drugače, v zrelih demokracijah in tistih, ki je demokracija oziroma demokratičnost in nesovražnost in politični nasprotniki in tako naprej v glavah so prisotni, s tem pa kažejo, ko jih ni v dvorani, le svojo šibkost. Tako da, veste, mi se zbujamo s pogledom naprej. Marsikdo v državi se zbuja s pogledom naprej, zato ker ga skrbi, kako bo jutri, kako bo pojutrišnjem, verjetno ne bi radi bili v njegovi koži in njihovih kožah. Vi ostajate nekje v preteklosti! Če gledamo vložene zakone, ostajate v preteklosti. Mislim, da je bil včeraj kdaj vložen zakon, s katerim naj bi odstranili tajnost podatkov na določenih dokumentih iz leta 91, 94. Potem se ukvarjate s simboli nacizma, fašizma, kar glejte, seveda, prepovedano, ampak ne predstavljate, še vedno ne terorja komunizma. Ja, to je vse preteklost. Saj nekateri še pa iz gozdov niso prišli, ker zdaj bo pa spet januar in bo veliko teh zadev, ampak to je že druga tema, se ne tiče mogoče predsednice. Ampak ker je dejala, da se pač gleda naprej in ne v preteklost - naj samo na to spomnim. **PODPREDSEDNIK DANIJEL

namreč, govorila je kako je včeraj predsednik Vlade rekel, da ni reform zato, ker nas opozicija ovira - to je popolna laž. So pa reforme, so tukaj. Mi smo pač v dveh letih že to začeli, tako da ne zavajate, gospa Godec, in ne govorite neresnic, ki jih je možno pač preveriti. Reforme so, se izvajajo prav to vas moti in prav temu služijo vsi ti manevri, tudi današnja

izrečete opomin -, zato ker ne more poslanka v eter lagati. Ali je to dostojno nekaj, kar se lahko mirno preveri? Toliko, prosim. To je v nasprotju: krši moralni in etični kodeks. Moram vas opozoriti, da vi kršite poslovnik, ker to ni bil v nobenem primeru nek postopkovni predlog. Gospa Jelka Godec je navajala samo dejstva, za to ne bo dobila opomina, dobite pa vi naslednjič opomin, če boste zlorabili postopkovno.

nismo pa sovražniki, ampak to je odnos, ki ga gradi vsak izmed nas in za to ni odgovorna samo predsednica Državnega zbora, ampak verjetno mi vsi. Vse nas kdaj zanese, ker smo samo ljudje. In to je moja iztočnica, eden izmed razlogov, zakaj bom danes podprla našo predsednico Državnega zbora. Zato ker je človek, ja, ni dolgoletni politik in morda je s kakšnimi svojimi iniciativami šokirala kakšne dolgoletne politike, ampak mislim da je na splošno to za našo demokracijo dobro: da ta mehurček **25. TRAK: (VP) 11.00** (nadaljevanje) Državnega zbora kdaj tudi postavi pod vprašaj kakšna praksa, ki jih že leta in leta izvaja. In ena izmed prvih, ki pride na misel, je, ali se spomnite takrat na začetku, ko je predsednica pač rekla, da moramo poslanci hoditi v službo in se je to nekaterim zdelo zelo čudno? Ampak večini ljudi v državi se je pa to zdelo zelo normalno, ker vsi hodijo v službo in pridejo zjutraj in jim ni težko in da bi pač to moral biti standard, ki ga moramo zasledovati tudi poslanci. To je recimo ena izmed takih iniciativ, ki se tudi meni zdi dobra, da je, da moramo mi dajati zgled. In tudi takrat, je ob odporu različnih poslancev tej iniciativi dala to na Komisijo za poslovnik in s tem izkazala spoštovanje do same institucije in parlamentarnega postopka, da se do tega opredeli. Poleg tega seveda, da je človek in zato jo mnogi državljani in državljanke cenijo za njeno iskrenost, je pa tudi pravnica, to vemo, in mislim, da ji to znanje dejansko omogoča, da nekatere te človeške elemente, ki včasih iz zakonodajnih procedur umanjkajo, argumentirano, argumentirano nazaj vpelje v proceduro. Zdaj imam dva primera oba dva sta na nek način zanimiva, ker v enem primeru spreminja parlamentarno prakso in je za to kritizirana, v drugem primeru pa sledi parlamentarni praksi, pa je tudi za to kritizirana. Prvi je seveda, da ne dopušča več zlorabe določenih institutov, Jih ne dopušča. Tako gre za tisti rok, seveda to argumentirano obrazlaga, to je bila parlamentarna praksa, to ni izrecno zapisano v poslovniku, tudi sama je to že večkrat prebrala. In praksa je ravno zaradi tega en mehek institut, da se lahko tekom časa izboljšuje, spreminja in potem pač čas pove ali je bila sprememba dobra ali ne, a ne. In ustaljene prakse, tiste, ki so dobre, po navadi ostanejo na nek daljši rok za več generacij. preiskovalna, parlamentarna preiskovalna komisija predlagateljev tudi današnje razrešitve. Kolikor je meni znano, je to bila parlamentarna praksa predsednika Državnega zbora Cukjatija, V tem primeru očitno, vam ni všeč ali pa parlamentarna praksa se vam ne zdi tako pomembna, da se vsebina parlamentarnih preiskovalnih komisij ne more prekrivati. Predsednica je zato pozvala predlagatelje, da popravijo predlog in mene čudi, da ta predlog še ni bil popravljen. Če ocenjujete, da je vsebina v javno korist in želite ustanoviti tako parlamentarno preiskovalno komisijo, je to čisto legitimno in jaz upam, da bo predlagatelj v kratkem dopolnil predlog tako, da bo ustrezen in da se bo to lahko začelo naprej izvajati. Ključna lastnost predsednice, ki jo pa cenim, je pa ta, da vedno pove, da bo spoštovala neodvisne institucije. Zaenkrat nobena njena nova parlamentarna praksa ni bila pravno ovržena, ampak v primeru, da bo, je že sama vnaprej povedala, da bo takšne odločitve spoštovala, in to delajo pač odgovorni politiki in jaz tako postopanje zagovarjam. Torej danes jo bom podprla za njeno delo in za njeno pokončnost. In pa še enkrat poudarjam, da za odnos v Državnem zboru smo odgovorni vsi poslanci, konec koncev tudi sami poudarjate, ona je ena izmed enakih in vsi lahko skupaj delamo na tem, da bomo politični nasprotniki in ne sovražniki. Najlepša hvala. Jelka Godec, izvolite. Kaj je to, replika? Predlagateljica, ja, izvolite. Ja, kolegica Tacer, enkrat spreminja, enkrat ne spreminja parlamentarne prakse -spreminjajo takrat, ko koristi vam, ko pa ne, pač ne. Glejte, če je sledila Cukjatijevi parlamentarni praksi in ni sklicala izredne seje za ustanovitev preiskovalne komisije GEN-I, ki jo je predlagala Nova Slovenija in Slovenska demokratska stranka, zakaj ni sledila parlamentarni praksi za 30-dnevni rok za posvetovalni referendum? zato, ker vam je pasalo, ne? Pri 30-dnevnem roku vam je to odgovarjalo in zato se ni sledilo. In pravite, da je parlamentarna praksa, da v Poslovniku ne piše nič. A ste si kdaj prebrali? No, pa da gremo gledati, saj bom pol tudi odgovorila da v Poslovniku ne piše nič in da parlamentarna praksa kaže tako in tako. Tretji odstavek 184. člena piše, 30 dnevni rok, je zapisan 30 dnevni rok. Torej, ne zavajati. Če sem pač narobe razumljena boste pa povedali. Kar se pa tiče prejšnjega izvajanja, včeraj je predsednik Vlade dejal, opozicija si je od prvega dne, prvega dne, ko je začel zasedati parlament, prizadeva, da bi ta parlament, da bi temu parlamentu onemogočila, da bi naredil karkoli. Vse možne postopke, ki se jih da uporabljati za to, da zablokirajo situacijo od prvega dne in tudi vse to kar je bilo navedeno, vse interpelacije, ki prihajajo v naslednjih dneh, vse zahteve za razrešitev, vse to je namenjeno samo eni stvari, da bi zablokirali delovanje legitimno izvoljenega parlamenta, zato ker blokada in krčenje krivica je vse, kar premorete. Kaj pa premore, zmorete, ko ste na vladi, smo videli pred dvema letoma. Ta vlada si je zastavila cilj, da bo izpeljala vse reforme, ki jih nobena od vaših treh vlad ni izpeljala, niti ne ostalih preteklih 15 letih, 20. Prva reforma po 15 letih je bila zaključena. Ena reforma je bila zaključena, je rekel, pa še to ni reforma. Je samo zvišanje plač za milijardo 400 davkoplačevalskega denarja. In še enkrat, moje vprašanje vsem, ki boste v nadaljevanju razpravljali, kako lahko opozicija, 24 glasov, 8 glasov zablokira delovanje parlamenta? To mi dajte pojasniti. Interpelacije, šest vloženih, vsi so šli prej, sploh niso bile obravnave. In ja, zato smo tudi plačani. In kolegica Grgurevič je rekla, da ona pač ne bo več teh bedarij govorila, ker je brez veze, saj boljše res, da ne govori teh bedarij, ki jih je govorila,

Ja, moram se odzvati, ker je bilo rečeno, da jaz govorim, da nič notri piše v Poslovniku in ne vem kaj. Mogoče sem bila narobe res razumljena in hočem iskreno tukaj zdaj replicirati. Seveda vsi vemo, da je tretji tretji odstavek 184. člena, predlog se uvrsti na dnevni red prve naslednje seje Državnega zbora, če je vložen najkasneje 30 dni pred to sejo. Seveda to piše. Pravni tekst je pa vedno tako, da se interpretira, čisto vedno, pa če si hočemo oči tukaj mižati ali pa ne, ni možno pravna pravila tako eksaktno pisati, da bomo čisto vsi sto procentno imeli isto interpretacijo, zato pa obstaja praksa. In jaz sem to govorila, praksa pa temelji na interpretaciji, po navadi je ustaljena. V primeru, da pa se vidi, da neka zadeva ne deluje,

Hvala za besedo. Jaz se bom dotaknila tega, kar je izvajala predhodnica, torej kolegica Lucija Tacer, kako moramo biti mi sami za vzgled. Prva za vzgled bi zagotovo morala biti predsednica Državnega zbora, prva med enakimi. Govorili ste o tem, kako je tudi ona zaslužna za to, da je povedala kako moramo poslanci hoditi v službo in se udeleževati sej Državnega zbora. Jaz ne vidim predsednice pri tako pomembni točki, ko govorimo v bistvu o njej in njenih dejanjih, da bi tukaj sedela med nami v Državnem zboru. Naj pa vam osvetlim spomin na junij 2022, kako je predsednica državnega zbora hotela disciplinirati poslance, kako je z, bom rekla, s prisilo na nek način tudi izvajala mobing, ko je naštevala tukaj poslance, ki niso bili prisotni v dvorani Državnega zbora, češ, da se ne udeležujejo sej, so bili pa zunaj na hodniku, ker so pač imeli druge razgovore in pogovore. kar se je zgodilo kasneje na seji Komisije za poslovnik, pa dobro vemo, da se je predsednica malce potegnila nazaj, ker je pa vendarle videla v tem svojem dejanju, da je prekoračila svoja pooblastila, ampak prav bi bilo, da pa tudi pri drugih dejanjih, ko namerno krši

S strani koalicije je bilo povedano, danes nič nimate, nič nimate. Ja, glejte, jaz ne vem, kdo izmed vas si je potem prebral Predlog za razrešitev predsednice Državnega zbora, kajti notri so precej hudi očitki, na dejanja, ki jih je izvajala predsednica, ki so tudi podkrepljenimi z dejstvi in dogodki, ki so se tukaj izvajali. Zdaj, najprej, če se dotaknem namernega in zavestnega kršitve veljavnih pravnih norm oziroma konkretno Poslovnika kot male Ustave Državnega zbora. Zdaj, predvsem je zanimivo dejstvo, da pri 13 predlogih za razpis referenduma, ki so bili vloženi v tem času v Državnem zboru, torej v okviru tega mandata, predsednica Državnega zbora ni videla nobenega problema in se je torej ta 30-dnevni rok iz 184. člena Poslovnika dejansko spoštoval, tudi z njene strani, ne. Potem pa, ne, junija letošnjega leta je pa očitno doživela tudi predsednica neko razodetje ali kako naj temu rečem, seveda podkrepljeno s političnim namenom, in se je pričela določba kršiti, najprej pri zgodbi o Palestini in nazadnje tudi pri predlogu za razpis posvetovalnega referenduma v okviru postopka uzakonjanja dodatkov k pokojninam vašim izbrancem. Zdaj, glejte, ne bom še enkrat sama brala, sta obe razpravljavki pred mano povedali, kakšna je vsebina 184. člena in zakon je jasno določen in rok se je tudi do zdaj vedno spoštoval. Moram pa povedati, da predsednica Državnega zbora ni prva in edina pravnica, ki torej sedi na stolu predsednice Državnega zbora. Je pa prva in edina predsednica Državnega zbora, ki se je očitno zavestno odločila kršiti veljavno zakonodajo. Zdaj, da je bilo to zavestno in čisto tako subjektivno njeno stališče, pove tudi magnetogram zapisa iz seje kolegija junija letos, ko je povedala takole: "Parlamentarna praksa, torej ta rok, že dolgo razlaga tako, da mora od vložitve predloga za referendum preteči 30 dni, da ga je potem sploh mogoče obravnavati na seji, kar po mojem mnenju, osebnem mnenju, tega imam sicer že od začetka mandata, ni prav. Jaz menim, da ga je potrebno tolmačiti tako, da je predlog za referendum, se lahko uvrsti na sejo v 30 dneh, ko je vložen, ampak, v to ustaljeno parlamentarno prakso nisem posegla. Mislim pa, da je sedaj nujno, da se v to prakso poseže." In potem je enako, torej čisto iz svojega osebnega subjektivnega stališča, nadaljevala tudi pri kasnejšem predlogu posvetovalnega referenduma o tem na zadnjem, torej kar se tiče pokojnin, ki je prav tako dejala: "Dejstvo pa je, da jaz sem trenutno na funkciji predsednice Državnega zbora in sprejemam odgovornost za te odločitve." Torej, predsednica Državnega zbora pri teh svojih stališčih ne zanika, da je to njena osebna odločitev, da je to njeno osebno prepričanje, ampak glejte, ali se Državni zbor očitno lahko vodi tako mimo pravnih norm in pravnih predpisov, ki jih imamo zapisanih, torej tako kot nekdo meni oziroma tako kot meni predsednica Državnega zbora, ker je pač to njena subjektivna odločitev in ker ona meni, da 30 letna praksa, ki se je do sedaj izvajala ni bila pravilna, ampak zanimivo je, da je to ugotovila ravno takrat, ko je to ustrezalo političnim namenom koalicijskih strank. Zanimivo je pa tudi to, kako je danes predsednica dejala in se zahvaljevala za delovanje in spoštovanje strokovnih služb, prav s tem nasmeškom na obrazu, je dala zahvalo ampak očitno pa je dejstvo, da strokovne službe upošteva samo takrat, **28. TRAK: (NB) kajti na Kolegiju predsednice Državnega zbora ob tem predlogu, ko se je šlo za posvetovalni referendum o tem, ali mora preteči ta 30-dnevni rok in torej, ali je potrebno spoštovati dosedanjo veljavno prakso predsednica Državnega zbora ni dala besede vodji Zakonodajno-pravne službe, čeprav je bila k temu prijavljena. Ni dala besede in tega niti ni dopustila. Kasneje, ko smo to imeli izpostavljeno na izredni seji Državnega zbora ob obravnavi točk dnevnega reda, je celo zavrnila predlog opozicije, ki je bil dan s strani Nove Slovenije, da se glasuje o tem ali naj da glede upoštevanja 30-dnevnega roka mnenje Zakonodajno-pravna služba in v koaliciji ste glasovali proti. In tudi predsednica je še takrat ponovno, ko je dala zahtevo na glasovanje, jasno povedala, da bo kršila Poslovnik in je obrazložila svoj glas in s tem nekako apelirala na koalicijo kako se naj glasuje oziroma zavrne sklep, da Zakonodajno-pravna služba pripravi mnenje o tem. Zdaj, če bi bili vi tako prepričani, da ravnate pravilno in da bo s tem za tem stala tudi s svojim mnenjem Zakonodajno-pravna služba, zakaj potem tega niste izglasovali in bi danes imeli mnenje Zakonodajnopravne službe, ki bi torej potrjevalo to osebno mnenje in prepričanje predsednice Državnega zbora, kako je prav njeno tolmačenje in ne to, kar govorijo oziroma kar se je delovalo v okviru 30 let dolge prakse v Državnem zboru, in kako ga tolmačijo tudi drugi pravniki. Namreč to, da parlamentarno prakso spreminjate tako, kot vi osebno menite oziroma vaša predsednica Državnega zbora, je znan pravnik doktor Rajko Pirnat označil z dvema besedama, ki nam lahko povesta vse: noro in nesprejemljivo. Pa ne samo Poslovnik. V nadaljevanju se moram dotakniti tudi tega, kako je predsednici malo mar celo za Ustavo Republike Slovenije in veljavne zakone. Zdaj, govorim seveda o nesklicu izredne seje preiskovalne komisije o slovenski energetiki in pa poslih predsednika Vlade v podjetjih Gen-I, Star Solar, ker se je eklatantno kršil 85. člen Ustave, ki jasno določa, da se izredna seja mora sklicati na zahtevo najmanj ene četrtine poslancev, pa se je predsednica Državnega zbora sama odločila, da je ne bo. In In da ne govorim o tem, da enako določa tudi Poslovnik Državnega zbora in prav tako Poslovnik in Zakon o parlamentarni preiskavi, kjer je določeno, da Državni zbor mora odrediti parlamentarno preiskavo, če to zahteva tretjina poslancev ali Državni svet. Torej, povsem jasno določeni pravni predpisi, za katere se je predsednica Državnega zbora torej odločila, da jih ne bo spoštovala in jih očitno namerno krši. če bi bila predsednica tukaj, bi jo tudi z veseljem vprašala, naj odgovori v kateri pravni normi oziroma kateri pravni predpis ji daje to diskrecijsko pravico odločanja oziroma presojanja o tem, katera parlamentarna preiskava je in katera ni upravičena. Kateri pravni predpis? Kajti, če imamo podpis četrtine poslancev, kot to določa zakonodaja oziroma v tem primeru Ustava Republike Slovenije, bi jo predsednica Državnega zbora morala sklicati. In veste, to kar se počne, ni samo samovolja, ne, je celo diktatura, ki jo izvajate nad poslanci opozicije, kajti v takih primerih, ko se tako grobo kršijo pravne norme, ne moremo opravljati tistega svojega osnovnega poslanstva, ki ga imamo tukaj v okviru tega, da smo v opoziciji. Zdaj, da izvaja diktaturo predsednica Državnega zbora, moram pa tudi povedati, kaj se je zgodilo tudi z obiskovalci ne, ko **29. razpravi oziroma obravnavi ene izmed novel pokojninskega zakona, kako si je torej s strani predsedujoča takrat celo dovolila odstraniti upokojence z balkona te dvorane samo zato, ker so zaploskali. Samo zato, ker so zaploskali, so bili odstranjeni, kajti takrat so po njenem mnenju motili red tukaj v dvorani. Da ne govorim o tem, kaj vse drugega se izvaja tukaj na balkonih, pa predsednica Državnega zbora pač pogleda vstran ali pa ne izvede nobene sankcije. Tako, da milo rečeno oziroma konkretno z vodenjem Državnega zbora pod to predsednico Urško Klakočar Zupančič lahko kar rečem, da je padla Ustava, padli so zakoni in Poslovnik in na koncu očitno je padla tudi pravna država. In sama se je zagotovo ne bom spominjala po pogumu, ker to za mene ni pogum, kar izvaja predsednica Državnega zbora, zapomnila si jo bom pa zagotovo po boksarskih vložkih, če želite, piruetah pred častno stražo, po fušanju na partizanskih poskončnicah, po frontalnih napadih na ustavnega sodnika Jakliča, teptanju pravne države, po sovraštva in nestrpnosti do drugače mislečih. In ja, spoštovani kolegi iz Gibanja Svobode, prilastili ste si besedo svoboda, ki pod vašim ravnanjem in vodenjem velja ravno toliko kot naziv demokratično v državi Severna Koreja. Glejte, s takšnim avtorikratskim vodenjem in z vašimi dosedanjimi dejanji samo potrjujete nekoč izrečene besede nekdanjega britanskega premierja Winstona Churchilla, ki je dejal takole: the fascist of the future will call themselves antifaschist - fašisti prihodnosti se bodo imenovali antifašisti. Tako da, če zaključim z besedami kolegice Lene Grgurevič, res je, vaša dejanja vas razkrivajo, kdo in kaj ste. Spoštovana kolegica, naj vas najprej blago opomnim, preden vam naslednjič izrečem opomin. Mislim, oprostite, tukaj pač nimamo diktature, tako da nehajte s takimi konstrukti in pretiravanji, ker to je pa res že prav

Ja, a veste, predsedujoča, si lahko tudi sebi daste opomin. Nenehno poslušamo, da je prejšnja vlada bila diktatorska, totalitarna in ne vem kaj vse. Ko to govorijo s strani levice je dovoljeno, ko se pa to sliši s strani desnice oziroma iz tega pola, je pa opomin. Tako da, jaz bi predlagala, da si daste tudi v sebi opomin, ker tole, kar ste zdaj izvedla, je nesmiselno.

Drugič, vem, da je zdaj postalo popularno, da sama sebi dajem opomine, ker sem si ga enkrat že dala, ampak zdaj si ga še ne bom, ker bo še razprava dolga, pa boste verjetno to še trikrat predlagali, tako da na neki točki vam bo uspelo. O tem pa zdaj ne bom, ker ne smem v vlogi predsedujoče razpravljati, kaj je avtoritarnost in kaj ni, zato bom kar predala besedo poslancu Janezu Ciglerju Kralju. Izvolite. hvala lepa podpredsednica. Kolegice in kolegi, še enkrat lep pozdrav. Zdaj bom malo žleht, kar napovem zdajle na začetku, ker res prej je kolegica poslanka Tacer vseeno spomnila, da je predsednica Državnega zbora pred več kot letom preštevala tule manjkajoče in prisotne in tako naprej, zdaj **30. TRAK (VI) 11.25** (nadaljevanje) pa izgleda, ne vem, jo je minilo hoditi v službo. Jaz sem pričakoval, da bo vsaj na katerega od očitanih argumentov in dejstev poskušala vsaj odgovoriti kot predsednica Državnega zbora in kot poslanka. Glejte, ni je, ona s tem pove kaj pove o sebi, pove pove tudi o tem, koliko spoštuje svoje kolege in kolegice poslanke in poslance. In žal tako imamo, rečejo tako imamo, rečejo, "tk mamo" rečejo Korošci ali pa tudi ostali. Zdaj, poleg tega, kar je že bilo izpostavljeno, da smo se znašli, čeprav ne v nobeni krizi, v nobeni gospodarski, politični in tako naprej, v nobenih izrednih razmerah in tako naprej, mi pravzaprav na kolegijih predsednice in potem se sejah Državnega zbora, posledično seveda, odločamo še samo o nujnih postopkih, po skrajšanih postopkih pa izredne seje so. Pa poglejte, saj niso kakšne izredne razmere, saj saj pravite, da je blaginja, da gospodarstvo gre boljše. Kot kadarkoli in tako naprej, noben nas ne ogroža. Zakaj potem toliko zakonov po nujnih postopkih? Saj imate svoj normativni program in tako naprej, sledite mu. Ampak vsaj pri najbolj izpostavljenih zadevah, kot je na primer Zakon o TEŠ6, vi ste ga poimenovali, o pravičnem zelenem prehodu za Šaleško regijo. Zakaj silite tak zakon, kjer bo pol milijarde, ljudje božji, šlo v dveh letih v luft pod pretvezo, da boste pač ljudem tam zagotavljali ogrevanje, pa sanitarno toplo vodo, pol milijarde v dveh letih. Glejte, na hitro smo preračunali. Ceneje bi prišli, če bi vsakemu od prebivalcev kupili toplotno črpalko za nekaj več kot 10000 evrov, pa bi imeli oni to rešeno za več kot desetletje naprej. Pa zdaj boste v dveh letih zmetali pol milijarde kam? - mislim, da se upravičeno sprašujemo, čez dve leti pa ne bo nič rešeno. Naslednja vlada se bo morala s tem ukvarjati in reševati zadevo za vami to pocarijo. Kakorkoli, opozarjali smo na Kolegijih predsednice in tako naprej, predsednico Državnega zbora naj vendarle ustavi to norost, nujne postopke za tako zahtevne zakone - nič ona pravi, da nima moči takrat, ko ji ne paše. Pravi, nimam moči, nimam pristojnosti. Ko jo rotim, kot eden izmed opozicijskih vodij poslanskih skupin, pa tudi kolegica Jelka, ko jo rotimo naj naj, naj vendarle ukrepa, naj poskrbi, da bodo ministri in vladni sekretariat odgovorili na neodgovorjena poslanska vprašanja, naj vendarle opozori, naj nehajo pritiskati na Državni zbor in mu jemati še tisto malo ugleda in moči, ki jo ima, pravi, nimam moči, nimam pristojnosti. Čujte, to je milo rečeno, mislim, cinično. Kdo pa ima moč in pristojnosti, če ne predsednik, predsednica Državnega zbora? Velikokrat nam predsednica Državnega zbora priredi predavanje o teoriji prava. Enkrat, se spomnite, smo imeli o kazenskem pravu, o spreminjanju kazenskega prava in tako naprej. Večkrat se sklicuje na to, da je sodnica. Poglejte, tukaj nismo ne na sodišču, ne na pravni fakulteti, nismo v nobeni, ne vem, pravni organizaciji, ampak smo v slovenskem parlamentu. Če vas grem zdaj vprašati, verjetno vas je nekaj pravnikov tukaj, ampak ne zato, ker ste pravniki, zato ker ste bili izvoljeni. Kdo ima gotovo, ne vem, niti ne fakultetno izobrazbo, nekateri imajo fakulteto, eni so družboslovci, eni so naravoslovci in tako naprej. Razlikujemo se, različne izobrazbe imamo. Mi nismo tukaj zato, ker bi imeli pravno fakulteto in **31. In tudi nismo na sodišču, kjer bo nekdo svojo, ne vem, avtoriteto kot sodnica uveljavljal nad ostalimi. Ker prej so bili tu celo argumenti nekaterih iz koalicije v stališčih ali pa v razpravah, da pač ona si zasluži biti predsednica Državnega zbora že zato, ker do potankosti pozna vse pravne norme in postopke bolje kot mi vsi skupaj. Pa čakajte! Mi smo tu zato, da pač odločamo v skladu s svojimi pristojnostmi in to gotovo ni argument v bran predsednici Državnega zbora, ravno nasprotno. to, nismo na sodišču in nismo na Pravni fakulteti, da bomo poslušali o teoriji prava, zgodovini pravnih znanosti in tako naprej. Super, če to zna, odlično, spoštujem, samo naj to uporabi tam, kjer je forum za to. Zdaj pa še nekaj osebne izkušnje, ki je prej v stališču poslanske skupine pač nisem izpostavil. Med številnimi, lahko rečem, milo rečeno problematičnimi delovnimi posveti, ki so zaprti za javnost ali pa javnimi kolegi predsednice Državnega zbora - naj izpostavim samo zadnji primer, ki se je zgodil 2. decembra letos. Predsednica je sklicala to 11. sejo kolegija, ki je potekala v petek, 6. 12. V sklicu seje je bilo eksplicitno navedeno, kolegij bo 6. točko tega kolegija obravnaval na delu seje, zaprtem za javnost, in sicer 15 minut po končani 5. točki dnevnega reda. Ob začetku te seje sem napovedal svojo odsotnost pri točki dnevnega reda 6: Odločanje o predlogih sklepov iz 107. seje Kolegija predsednice Državnega zbora v zvezi z etičnim kodeksom. Ocenjujem namreč, da glede na njene vse dosedanje kršitve poslovnika, ustave, pravic opozicijskih poslancev, poslanskih skupin ter posledično temeljnih načel parlamentarne demokracije Kolegij predsednice Državnega zbora in predsednica Državnega zbora trenutno nima zahtevane integritete za presojanje kršitev etičnih načel s strani kateregakoli poslanca ali poslanke. Sodelovanje pri tem se mi zdi popolnoma nesmiselno in nam v NSi. Seveda da je to prepričanje utemeljeno, je potrdila sama predsednica državnega zbora nekaj trenutkov za tem. Na predlog iz na predlog torej vodja poslanske skupine politične stranke Gibanje Svoboda je namreč med sejo, pazite, med sejo samovoljno, enostavno preskočila vrstni red točk, določen z dnevnim redom, prešla na točko A1 torej iz točke AA1 na neposredno na 6. točko. To je storila kljub temu, da je bilo s sklicem seje določeno, da bo kolegij 6. točko obravnaval na zaprtem delu seje, 15 minut po prekinitvi in tako naprej. Pri tem predsednica niti ni iskala soglasja ostalih članov kolegija. Poglejte! Dnevni red pove, da je tam za to, da imamo red. S takimi bravurami, spremembami in tako naprej pa imamo nered in zato, ker je tudi ona sama generator nereda in ne varuh reda, bom seveda podprl njeno razrešitev.

če nekateri to razumemo in vemo, da smo vendarle ljudje, pa vendarle med sabo zelo različni, več kot očitno nekatere druge to zelo moti in želijo ukrojiti vse okrog sebe točno in samo v svojih merah. To seveda počnejo na različne načine: z zavajanjem in tudi z lažmi. Ena od teh je bila danes že dvakrat ponovljena in se nanaša na včerajšnji intervju predsednika vlade za nacionalno televizijo. (nadaljevanje) večkrat izrečena trditev, da je predsednik Vlade izjavil, da je opozicija kriva, da ni reform. Najprej se bom pomudila pri drugem delu te izjave, kjer, seveda ni resnična. Reforme so in se dogajajo in se sprejemajo, mogoče spet ne tako kot si nekdo predstavlja po svoji meri, ampak z drugačnimi koraki, ampak bistven je seveda prvi del izjave, kjer predsednik Vlade nikoli in nikdar ni izjavil tega, kar je bilo danes rečeno, opozicija zablokira delovanje parlamenta in zablokira izvajanje reform. To seveda ne drži. Drži pa nekaj drugega. Od prvega dne tega mandata, od prvega dne, od praktično prve ure tega mandata, si opozicija tega sklica prizadeva blokirati delo parlamenta, na vse možne načine, pa naj bo to z vlaganjem 30 zakonskih predlogov, naj bo to z vlaganjem interpelacij ali pa vsebinsko praznih zahtev za razrešitev, kot je ta današnja, vsebinsko popolnoma prazna, podkrepljena z izmišljotinami, seksizmi, šovinizmi, lažmi, z diskreditacijami na osebni in še kakšni ravni. Zgolj ena v vrsti, podobne so bile tudi v prejšnjem mandatu, spomnimo se jih oziroma predlogov za razrešitev kolege Zorčiča, niti takrat vam ni uspelo, niti takrat, tako nesposobni ste. Ste se pritoževali, ste razlagali Poslovnik, drznili ste si sami razlagati Poslovnik, kot je bilo danes rečeno, pa vendarle ni uspelo. In ko smo že pri Poslovniku, tudi današnja trditev, izrečena, kako vendarle si predsednica Državnega zbora upa Poslovnik razlagati kar sama? Kako si upa? 228. člen Poslovnika pravi: "Med sejo Državnega zbora oziroma njegovega delovnega telesa razlaga Poslovnik predsedujoči." Kako si vendarle upa? Subjektivno, ker se je ona tako odločila, je bilo rečeno. Seveda, saj je to njeno delo, to je njena osnovna naloga in kako si vendarle upa spreminjati parlamentarno prakso, ki je že leta in leta enaka, leta in leta je enaka, leta in leta se določene stvari počnejo na napačen način, svet se spreminja, stvari se spreminjajo, vsebine se spreminjajo, ljudje prihajajo in odhajajo, ampak to bi pa očitno moralo ostati popolnoma enako, tako kot bi, očitno po mnenju nekaterih, morale poslanske kolegice iz te dvorane verjetno raje ostati doma, tako, glede na vse izjave, glede na vse diskvalifikacije, glede na vse označbe, s katerimi se nas lotevate že od prvega dne mandata, več kot očitno menite, da bi morale in seveda danes nismo tukaj zato, ker želite razrešiti Urško Klakočar Zupančič samo zato, ker je ženska, tega nihče od nas ne misli. Je pa deležna pri svojem delu in na svoji poti od prvega dne, odkar je postala predsednica, vključno s tistimi, kot se je danes poslužila izjave vodja poslanske skupine, z rdečimi čeveljci, ki danes očitno več nikogar ne motijo in tudi tu je Urška Klakočar Zupančič prispevala svoj delež, če že ne drugega, ste se je pa lotevali z izrazi, ki jih bom zdaj ponovila. Od tega, da je bilo rečeno neki televiziji, ki, v neki oddaji, ki je ne morem uvrstiti med neodvisne medije, pa bi jo želela, označilo se jo je za podivjano kobilo,

V enem tedniku, ki tudi ni medij, ampak je strankarski časopis, se je označilo za teptalko Ustave. Eden od poslancev jo je označil za samodržko, eden iz podmladka strankarskega, jo je označil za praznoglavko, eden je celo pripisal, da je na kokainu, potem je bila koza, pa krava na strehi, pa tako naprej. Vse to, vse to. Ampak zdaj se med sabo spogledujete, ker nihče od vas o tem seveda ne ve nič, in to danes prvič slišite. Potem lahko v tem kontekstu omenim tudi tvit, kjer si Janja Sluga prisluži dve ali pa tri okrog kepe, pa je potem histerična, pa ena druga poslanka bi si zaslužila apaurin in tako naprej. To so te vaše izjave, to je to vaše obnašanje in to so te vaše diskvalifikacije. Treba jih je ponoviti, treba jih je zato, da se ne bo pozabilo, zato da ne boste danes tukaj moralizirali, govorili o kršenju Ustave, prejšnji teden pa ste stali pred nekim sodiščem in nagovarjali ljudi k uporu. Objavljali tvite, kako je treba izbrisati celotno tretjo vejo oblasti in jo postaviti na novo. To počnete in danes tukaj nisem slišala niti enega konkretnega argumenta, pri katerem bi lahko rekla, ja, to pa je naredila predsednica narobe in tukaj pa res krši zakon, Poslovnik, Ustavo, niti enega. Vse kar počnete je spet prazno, to je že vaša stalna praksa, namečete noter v na štiri papir neke stvari, ki so resnične ali pa niso resnične, ni pomembno, priložite dva ali pa tri časopisne članke in evo, tukaj je seja in očitate predsednici točno tisto, točno tisto zaradi česar jo mi še bolj podpiramo. Zato, ker je začela uveljavljati drugačno prakso, zato ker vam ne dovoli več zlorab, ne dovoli zavlačevanja postopkov in tega, kar ves čas počnete in počnete tudi danes z vnaprej znanim rezultatom

Hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani vsi, ki nas spremljate tudi preko malih ekranov. V vlogi predsednice Državnega zbora je magistrica Urška Klakočar Zupančič večkrat opozarjala na spoštovanje zakonitosti in integritete inštitucije, inštitucije Državnega zbora. Danes obravnavane obtožbe ne v kontekstu prava, ne v kontekstu političnega diskurza ne prestanejo resne presoje. Predlog za razrešitev predsednice Državnega zbora v 4. točki nosi naslov Grožnje poslankam in poslancem. V našem pravnem redu poznamo grožnjo kot kaznivo dejanje v okviru 135. člena Kazenskega zakonika in grožnjo kot napako volje v okviru 45.a člena obligacijskega zakonika. Pri trditvah podanih v predlogu je več kot očitno, da ne gre za grožnjo ne v okviru kazenskega prava, še manj pa civilnega, ki v tem primeru sploh ni aplikativen. Z vidika kazenskega prava je jasno, da izjave predsednice Državnega zbora v nobenem primeru ni mogoče šteti za grožnjo. V predlogu ni zatrjevano, da bi predsednica resno grozila, da bo napadla kakšno kazenskopravno dobrino, zato izpolnitev tega znaka kaznivega dejanja zmanjka že v okviru navedb predlagatelja. Nadalje pa,

Takšna izjava ne predstavlja nezakonite grožnje, temveč legitimno opozorilo, ki je v skladu s pravnimi obveznostmi in dolžnostjo varovanja integritete inštitucije. Izjava predsednice, da bo ob morebitni opustitvi prijave kaznivih dejanj ustrezno ukrepala, je skladna z dolžnostjo javnih funkcionarjev, da prijavijo kazniva dejanja. Politični diskurz vključuje živahno debato in včasih ostre besede, vendar mora biti presoja o resnosti groženj vedno kontekstualna. Drugi očitki, kot so domnevne žalitve ali odstranitev upokojencev z balkona Državnega zbora, so prav tako odraz njenega prizadevanja za zagotavljanje reda in nemotenega dela inštitucije. Odločanje o vzpostavljanju reda v parlamentu je njena zakonska dolžnost. Posamezne odločitve, čeprav morda nepriljubljene, je treba ocenjevati glede na okoliščine in ne zgolj iz izsekov političnih razprav. Nazadnje očitek o domnevnem nedostojnem vedenju med sejo 10. julija 2024. Politične razprave so pogosto čustvene in intenzivne. Vendar moramo upoštevati, da posamezni dogodki ne morejo sami po sebi dokazati sistematičnega kršenja dolžnosti. Izjave predsednice, če jih postavimo v širši kontekst, kažejo na odločnost pri vodenju sej, kar je del njenih pristojnosti. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Vloga predsednika Državnega zbora zahteva ravnotežje med omogočanjem razprav in vzdrževanjem reda. Očitek, da predsednica ne spoštuje teh načel, ne temelji na objektivnih dejstvih, temveč na selektivni

Kot več mojih predhodnikov, bom tudi jaz začel s citatom: Vlade morajo vladati, toda močne vlade potrebujejo močno opozicijo. To je nekoč zapisal britanski politični teoretik Sir Bernard Crick. Parlamentarna opozicija velja za ključno sestavino vsake demokratične države. Pomembno je, da ta opozicija lahko izkoristi vse svoje institute kot politični nasprotnik, ne kot sovražnik. Vendar pa ta mandat te institute že od začetka naše vlade, smo že večkrat slišali, takoj po konstituiranju Državnega zbora je bilo vloženih več kot 30 predlogov zakonov, ki so oteževali delo vlade, ki pravzaprav še niti ni začela vladati. Zdajšnja opozicija očitno to, predvsem stranka SDS, že zlorablja. Seveda je njena pravica izkoristiti vse možnosti interpelacije, do zdaj jih je bilo že 9, zahteve za izredne seje državnega zbora, zahteve za nujne seje delovnih teles, predloge za posvetovalne referendume. Vložili so že več kot 3000 poslanskih vprašanj. Tega jim ne oporekam. To je sicer pravica konstruktivne, kakor so se sami deklarirali opozicije. Kaj bi pravzaprav bilo šele, če ne bi bili tako konstruktivni? Posebej sporen se mi zdi tokratni predlog, torej predlog za razrešitev predsednice Državnega zbora. Zakaj? Bom poskušal pojasniti. Predlagatelji predsednici Urški Klakočar Zupančič med drugim očitajo kršitev Ustave in Poslovnika Državnega zbora. Predsednica ni sklicala seje na zahtevo najmanj ene četrtine poslancev, zato je po mnenju predlagateljev kršila najmanj prvi odstavek 58. člena poslovnika in 93. člena **35. Da pa bila ta preiskovalna komisija lahko ustanovljena, bi bilo treba predlog dopolniti, saj so posamezne točke bile splošne in pa nedoločne. Ampak to še ni vse; če je že ustanovljena ena preiskovalna komisija z enako vsebino v istem mandatu, ne sme biti dveh. Predsednica Državnega zbora tako ni kršila nobene določbe, še več, je varuh Poslovnika in Ustave. Ta v 2. členu vnaša predvidljivost in zanesljivost prava kot sestavnega dela pravne države. Pa gremo še naprej. Tolmačenje Poslovnika Državnega zbora. Glede predlogov za razpis posvetovalnega referenduma precej neposrečen tretji odstavek 184. člena Poslovnika je predsednika, predsednica kot spoštovana pravnica tolmačila drugače kot je bilo to na podlagi parlamentarne prakse. Čudo od Vemo, da ima pravo več razlag, imamo zgodovinsko, logično, jezikovno, sistematično, teleološko. Praksa pa je za to, da se lahko spreminja, sploh če ni dobra, in očitno ta praksa ni bila dobra in tako drugačno tolmačenje je resnično dopuščalo preveliko zlorabo tega instituta. Zlorabo pa so poslanci SDS pri tem referendumu o Palestini celo napovedali, saj so dejali, da bo pač teh 30 dni namenjeno za ohladitev glav, ne pa to, da bi se pripravil referendum in da bi se o tem povprašalo naše naše sodržavljane, sodržavljanke. Poznamo sicer tisto o treh pravnikih in štirih mnenjih. Mnenja so torej lahko različna, predsednici Državnega zbora pa tudi Poslovnik Državnega zbora določa skrb za njegovo izvajanje. Kot pravnik pa ugotavljam, da je interpretacija določb Poslovnika s strani opozicije, posebej stranke SDS, pogosto enostranska, vzeta iz konteksta in še najbolj oddaljena od logične in teleološke, torej namenske razlage. Predstavniki opozicije pogosto kritizirajo vodenje sej predsednice Državnega zbora in koalicijskih predsednikov delovnih teles. Želeli so celo odgovor, kdaj smejo predsedniki in predlagatelje pozvati k besedi, sami pa začenjajo nesklepčne seje. Prav ste slišali, začenjajo nesklepčne seje in v tem mandatu se je zgodilo celo to, da so se na takšnih nesklepčnih sejah sprejemali sklepe. In ta ista opozicija s takšnimi kršitvami poslovnika očita predsednici Državnega zbora, da zlorablja svoj položaj in nevestno opravlja svoje delo v službi. Ne samo, da to nikakor ne drži, pa bom še jaz uporabil to besedo, ki se zadnje čase uporablja v besednjaku tega parlamenta, skrajno zavržno. Pa če še enkrat citiram kolega Horvata, ki je to besedo uporabil že dosti večkrat, gre za perverzijo par excellence.

kolega Horvat kot predsednik Ustavne komisije tega sklica dobro pozna matematiko glasov. Res je, koalicija ima tukaj večino, vendar za spreminjanje Ustave potrebujemo tako imenovano kvalificirano večino, tako da brez določenih glasov poslancev opozicije Ustave ne moremo spreminjati. In prav Nova Slovenija je pokazala voljo po spremembah Ustava, Ustave - dala je predloge in na koncu pa se je verjetno tudi zaradi pritiskov druge opozicijske stranke premislila. Pa zaradi tega, ker gremo, gre za politične nasprotnike in ne sovražnike, ne bom uporabil tistega njegovega izraza, ki ga je že večkrat uporabil, perverzija par excellence. Spoštovana predsednica Državnega zbora, sam vas bom tako kot tudi celotna Poslanska skupina Svobode podprl in verjamem, da boste še naprej spoštovali

Zdaj kolega lahko da repliko za to, mislim, da sem se javila kot predlagateljica, da bom slišala njegov odgovor, ker sem bila verjetno narobe razumljena. Bilo je rečeno, da opozicijski poslanci, predsedujoči, začenjajo nesklepčne seje in se sprejemajo sklepi na nesklepčnih sejah. Prosim, da naštejete seje: kdo so ti poslanci? kajti jaz vam lahko naštejem vsaj eno sejo, ki, na kateri so bili sklepi sprejeti izven okvirjev, in sicer na Odboru za pravosodje, zadnja seja, ki je bila oziroma ja, zadnja seja, ki se je nadaljevala včeraj, ko je predsednica sprejela sklep po 22. uri - ni imela dovoljenja za sprejem za nadaljevanje seje po 22. uri, pa vendar je po tej uri dala na glasovanje sklep koalicije, ki je bil tudi izglasovan. Na to je opozorila celo njena poslanska kolegica, zato prosim torej za odgovor. Jaz vam verjamem, vi imate verjetno dokaze, ni nobenega problema, ampak ali ste ukrepali? Ali ste ukrepali? Ste dali na Kolegij predsednice Državnega zbora opozorilo ali dopis s katerim opozarjate na te kršitve? Ne, zato, ker vam paše zadeve, ker pač kritizirate takrat, ko je, ko pa se vam zdi pač ne. Potem zanima me tudi zakaj, ker je bilo rečeno, da se v 30-dnevni rok eklatantno kršil v 30-ih v tej zgodovini parlamenta pa me zanima kakšna kršitev je bila pri predlogu za posvetovalni referendum o sprejemu Predloga zakona o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije, ki ga je vložila Slovenska demokratska stranka 8. maja 2022? Kakšna eklatantna kršitev se je takrat zgodila? Ker je bilo kršeno. Vi ste rekli, da so se kršile parlamentarne procedure. In da je treba proceduro spremeniti. Prav tako me zanima, zakaj ste upoštevali 30 dnevni rok pri predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o obnovi obravnavi ureditve pravic do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki jo je vložila koalicija 8. 3. 2024? Kaj je bilo pa takrat potrebno, 30-dnevni rok? Zakaj? Zakaj ste kršili Zakaj niste oporekali 30-dnevnemu roku pri predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizko ogljično električno energijo, ki je v proceduro vložila v bistvu celotni Državni zbor oziroma vse poslanske skupine 12. 3. 2024? Zakaj ste dovolili 30-dnevni rok pri predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o preferenčnem glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor, ki ste ga vložili vi, torej poslanci Svobode? In tudi poslanci Svobode ste 15. marca 2024 vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma o pridelavi, predelavi, prometu in uporabi konoplje v medicinske namene in ste upoštevali 30-dnevni rok zakaj je bil takrat potreben 30-dnevni rok? Prosim, če lahko dobim odgovor s strani koalicije, predvsem poslancev Svobode, zakaj se je takrat pač upošteval 30-dnevni rok? Kaj je bil namen 30-dnevnega roka? Ne vem za razsvetlitev, presvetlitev, ne vem, ohladitev glav, ne vem česa? Prosim, razložite! Zakaj pa, potem na enkrat pri Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma, pri predlogu sklepa o priznanju neodvisnosti in suverenosti države Palestine in potem pri naslednjem prav tako, ko smo vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma o Predlogu zakona o dodatku k pokojninam za izjemne dosežke na področju umetnosti? Torej, jaz bi res prosila odgovor, ker se skozi govori, da se je v preteklih mandatih nenehno kršil ta 30-dnevni rok in potem je prišla razsvetlitev pri predsednici Državnega zbora in verjetno pri koaliciji - ker je tudi koalicija podpisala sklice izrednih sej, da se ti 30 dnevni rok ni upošteval

23. 9. je potekala 31. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ in takrat so se na nesklepčni seji sprejemali sklepi, da pa o nesklepčnosti in vodenju sej pa si lahko samo pogledate vse, večino sej vašega, ki jih vodi vaš kolega Tanko Komisiji za peticije. Hvala. SDS):** Dobro, KNJF ne spada v domeno Slovenske demokratske stranke, naše poslanske skupine, torej, tega nam ne morete očitati. Kar se pa tiče Komisije za peticije, kolikor je meni znano, seja se izvaja brez prisotnosti koalicijskih poslancev in sklepi, če se, se sprejemajo na korespondenčni seji, kar pa je možno po Poslovniku. torej, bodimo eksaktni. Ne drži, da se sprejemajo na sami seji, kjer ni zagotovljena sklepčnost zaradi vas in vaše obstrukcije, večkratne. Obstrukcijo ste celo napovedali pri eni seji, ko je točka že tekla, kar po Poslovniku ni,

Hvala za besedo. Ja res je, smo v opoziciji, konstruktivni smo. Kakšni boste pa vi v opoziciji? Ja, konstruktivni, kajne? Torej predsednik oziroma predsednica Državnega zbora Republike Slovenije je Ustavni inštitut, določen v 84. členu Ustave Republike Slovenije in Poslovnik Državnega zbora v 19. členu določa, da ima predsednik Državnega zbora Republike Slovenije tri glavne sklope nalog, to so organiziranje dela Državnega zbora, pripravljanje, sklicevanje in vodenje sej Državnega zbora ter predstavljanje Državnega zbora in to delo, to delo zahteva človeka z veliko mero razumevanja demokracije, - razumevanja demokracije, - saj predstavlja vse poslanke in poslance, - vse, vse. In kolikokrat je mala ustava, torej Poslovnik Državnega zbora, v dveh letih in pol predsedovanja prve med enakimi, torej Urške Klakočar Zupančič, ta Poslovnik je bil kršen, zavržen, ker si trenutna predsednica vrti svoje neke pravne scenarije in komentira opozicijske predloge, z nekimi svojimi lastnimi insinuacijami.

Hvala

Kolikokrat je torej mala ustava, torej Poslovnik Državnega zbora, v teh dveh letih in pol bil v bistvu zavržen, kršen, ker si pač trenutna predsednica vrti svoje neke pravne scenarije in komentira opozicijske predloge z nekimi svojimi samo sebi razumljivimi insinuacijami, z vožnjo skozi rdečo luč demokracije in brez zaviranja ga je torej vedno znova povozila kar prva voznica Državnega zbora. Torej, sama predsednica in nič, nihče iz koalicije se ne odzove na to. S tem, ko dovoljujete predsedovanje s pozicije moči s stalnim prekinjanjem, vmesnim komentiranjem in žaljivim odnosom do opozicijskih poslancev, ko ji kaj ni po godu, dovoljujete, da pada demokracija. Ob njenih skrajnih dejanjih se nasmihate in prikimavate, pa si morda kdaj kmalu v prihodnosti zase želite enako. Parlamentarne prakse bo s tega vidika več kot dovolj. (Nadaljevanje) mandatu prebiram poslovnik in se učim pravil delovanja hrama demokracije, torej inštitucije, ki naj bi bila branik demokracije, strpnosti do drugače mislečih, do svobodomiselnih razprav. In zdaj se sprašujem že kar nekaj časa, ali je učenje, prebiranja Poslovnika sploh smiselno. Morda ga pa postavim na najvišjo knjižno polico, pa naj postane zgolj spomin na Državni zbor, spomin na neki temelj pravne demokracije, kajti s takšnim padanjem demokracije, s takšnim kršenjem, kršenjem določenih pravil lahko kmalu in že marsikje začnejo padati pravila delovanja še v drugih sistemih, v šolstvu, zdravstvu, poznamo. Sama prihajam iz šolstva in si nikoli, nikoli ne bi dovolila prestopiti meje svoje strokovne in pedagoške pristojnosti zaradi lastne vesti, prepričanja in predvsem zaradi tistih, s katerimi delam. poglejmo, malo bom namenoma sem izbrala samo tiste, bo nekdo rekel, da so kar nekje namišljene zgodbe pa vemo kaj smo takrat občutili. Dobro se spomnite. Predsednica Državnega zbora 11. oktobra 2024 na 85. izredni seji Državnega zbora z mesta predsedujoče opozicijskemu poslancu, našemu poslancu Andreju Hoiviku zagrozila s prijavo na policijo in navajam citat, navajam citat magistre Urške Klakočar Zupančič: Bom jaz prosila, da boste to meni predložili, in glede na to, da zdaj govorimo o kaznivem dejanju možnem bom jaz sama dala prijavo organom, če vi niste, in če ste vi opustili in veste, da se je dogajalo kaznivo dejanje in ste opustili prijavo, bo treba tudi zoper vas ukrepati. Zdaj pa je tega dovolj. Tega je zdaj v parlamentu dovolj, to se pravi pričakujem, da mi boste, ko bomo končali, mi boste to dali in bom jaz poklicala policijo, res, in jim bom predala vse to kar imate in hkrati povedala, da vi kot oseba, javni funkcionar, niste tega prijavili na policijo. Prav tako velja izpostaviti žalitve poslancev, izreke laži, razpihovanja in javnega spodbujanja nestrpnosti ter širjenje sovražnega govora zoper poslanke in poslance Slovenske demokratske stranke, ki jih je izrekla na 3. izredni seji Državnega zbora Republike Slovenije 1. junija 2022, ko je govorila o zaplinjanju na nasilnih protestih v Ljubljani. Prav tako velja izpostaviti samovoljno odstranitev upokojencev, samovoljno odstranitev upokojencev na balkonu v veliki dvorani Državnega zbora, ko je potekala razprava o predlogu Zakona o zvišanju pokojnin, ki ga je v zakonodajni postopek vložila skupina 5 tisočih volivk in volivcev. Pa jih preženimo ker nam niso všeč. Izpostaviti je potrebno tudi nedostojno in sovražno ravnanje do poslanke Anje Bah Žibert na 22. redni seji Državnega zbora, 10. julija 2024, ko je fizično šla mimo njenega sedeža in se je nedostojno obnašala do nje ter povzročila nemir. Na povzročanje nemira jo je predsednica Državnega zbora opozorila takrat predsedujoča na seji z besedami: Mir v dvorani, spoštovana predsednica, to velja tudi za vas, to velja za vse, tudi za vas. Predsednica Državnega zbora Republike Slovenije skladno z 19 členom Poslovnika Državnega zbora med drugim predstavlja Državni zbor sklicuje, vodi seje Državnega zbora, skrbi za uresničevanje z Ustavo, zakonom in s Poslovnikom, določenih razmerij z državnim svetom, s predsednikom republike, Vlado in drugimi državnimi organi ter skrbi za izvajanje tega Poslovnika. Dejstvo je, da je predsednica Državnega zbora magistra Urška Klakočar Zupančič arbitrarno in samovoljno poteptala določbe Poslovnika Državnega zbora, Ustave Republike Slovenije do posameznih poslank in poslancev opozicije, ko se obnaša do njih vzvišeno, nedostojno in sovražno. Kot predsednica Državnega zbora Republike Slovenije je samo prva med enakimi, njen odnos do nas, poslank in poslancev, pa ne bi smel biti ne diskriminatoren, ne žaljiv in pogojen s tem, kateri poslanski skupini pripada poslanka ali poslanec, in to izhaja tudi iz njenega ravnanja na 22. redni seji državnega zbora 10. julija, ko je dejala, in drugič, to je jasno in to ste jasno povedali in nehajte se izmikati, TRAK (VI) 12.10** (Nadaljevanje) referenduma, kot ste ga že večkrat in ga ne boste več. Želeli ali ne, ne boste več in tudi ne parlamentarne preiskave, če bo ta zakon potem sprejet. Naj bo že enkrat red v tem parlamentu! Takšen način zlorabe funkcije predsednika Državnega zbora Republike Slovenije predstavlja nedopustno omejevanje dela poslank in poslancev ter omejevanje možnosti razprav in sodelovanja v zakonodajnem postopku. Poleg tega takšno vedenje in takšno vodenje Državnega zbora meče slabo luč na celoten Državni zbor. In ker je upanje beseda teh prazničnih dni, morda pa le obstaja upanje, da bo torej predsednica spregledala, da njena ravnanja, dejanja, ki jih uprizarja s pozicije predsednice Državnega zbora in da kljub hvalisavim besedam o sami sebi, ki jih tolikokrat uporablja, niso dejanja gospe, ženske, ki kljub nestrinjanju z mnogimi okrog sebe, ne premore toliko zrelega premisleka in dojemanja funkcije, ki jo opravlja. Sama sebe in njeni privrženci jo imenujejo svobodomiselno. S čim pa predsednica Državnega zbora kaže, da misli svobodno? Je to žaljenje drugih, prirejanje(?) Poslovnika, tudi Ustave? Hvala za takšno svobodomiselnost! Hvala. Takšno, ki so jo naši predniki že doživljali kot nedostojanstvo in tudi kot trpljenje. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo v zahtevi za razrešitev podrobno opisali njena sporna ravnanja ter jih utemeljili s členi Poslovnika in Ustave. To lahko berete v predlogu razrešitve. Medtem pa se ona v svojem uvodnem nastopu ni opredelila niti do enega očitka, niti enega spornega ravnanja, brez vsakršnega argumenta, pravil, Poslovnika in Ustave. In iz tega lahko upravičeno sklepamo, da protiargumentov nima. Pa saj jih niti ne more imeti. In enako velja tudi za vse razprave poslanca Svobode, njenih najzvestejših privržencev. Hvala lepa. klopi/ Bom jaz najprej komentirala. Blago vas bom opomnila preden vas bom zares opomnila, in sicer vaša trditev, mislim marsikatera trditev mi ne stoji, ampak da se pa demokracija v tem Državnem zboru pogreza v trenutku, vi to rečete, ko imate tudi cel razstavni salon naslovnice neke knjige, ki je navsezadnje prodajni artikel in smo torej v neenakopravnem položaju državljanke in državljani, ker drugi pa nimajo takega privilegiranega prostora za promocijo svojih prodajnih artiklov. Mislim, da vi to rečete v trenutku, ko vam tu dopuščamo, da svetite s temi plakati, ja, je pa malo za lase privlečeno. Tako da blago opominjanje pred zaresnim opominom. Vi imate pa kaj repliko? Ampak naj bo res postopkovno, da ne bo spet razprava, replika. Ali je replika ali je postopkovno? No, izvolite. moralni in etični kodeks v roke, pošteno in pravično bi morali razpravljati, odgovorno, dostojanstveno, spoštljivo in tako naprej. Vi lažete spet...

za vas ga ni očitno, po vseh teh letih, ki še vedno ponavljate popolne nesmisle, kot je recimo tudi ta, ki ste ga prej izpostavljali, SUKIČ:** Spoštovana zdaj pa dovolj.... Tole je že, to replika ni več, to je kar razprava. To pač ni postopkovni predlog in nehajmo s tako... Mislim, vi bi morala vedeti kaj je postopkovni predlog, ker ste pravnica, ali niste? Tako da prosim nehajmo s tem. Zato sem vprašala, lahko bi imela repliko, pa bi mogoče imeli malo več prostora za tovrstno diskusijo. Naslednja je Sandra Gazinkovski. Izvolite. **SANDRA Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, cenjene državljanke in državljani. Danes smo priča še enemu poskusu politične likvidacije, ki nima nobene zveze z vsebinskim delom Državnega zbora, ampak služi zgolj kot orodje za napad na osebnost in delo predsednice Državnega zbora.

V zgodovini slovenske politike smo že večkrat videli, kako nekatere politične stranke, predvsem SDS in NSi, ne prenesejo močnih žensk na vidnih političnih funkcijah. Ko takšne ženske zavzamejo prostor in pričnejo odločno delovati, postanejo tarča usklajenih napadov, ki nimajo meja. Osebni napadi, posmehljivi komentarji, napadanje družinskih članov in celo poseganje v osebno sfero kot so oblačila in zasebno življenje, postanejo vsakdanja praksa. To niso zgolj napadi na posameznico, temveč na same vrednote enakopravnosti, dostojanstva in profesionalnosti. Posebej me skrbijo zlorabe parlamentarne procedure; gre za zavestno izigravanje poslovniških določb in ustvarjanje proceduralnih pasti, ki naj bi predsednico prikazale kot nekompetentno ali pristransko. V resnici je ravno nasprotna. Predsednica državnega zbora je v svojem delu dosledno zavezana spoštovanju Ustave in Poslovnika Državnega zbora, kar tudi redno dokazuje. Njeno delo je strokovno uravnoteženo in vedno usmerjeno v spoštovanje demokratičnih načel. Napadi na močne ženske v politiki niso zgolj slovenski pojav, so del širšega trenda, kjer konservativne in nazadnjaške sile v mnogih državah vidijo emancipacijo žensk kot grožnjo njihovim tradicionalnim strukturam moči. A ravno zaradi tega je tako pomembneje, da se zoperstavimo tem praksam in pokažemo, da v svobodni demokratični družbi takšni napadi nimajo mesta. V Poslanski skupini gibanja Svoboda odločno zavračamo predlog razrešitve predsednice Državnega zbora. Verjamemo v njeno delo, v njeno zavezanost k demokratičnim vrednotam in v njen prispevek k delovanju tega visokega doma. Takšni predlogi razrešitve niso le nepotrebni, temveč škodljivi za ugled Državnega zbora in za politično kulturo v Sloveniji. Državljankam in državljanom sporočamo: v naši stranki, v Gibanju Svoboda bomo vedno zagovarjali pravičnost, spoštovanje in enakopravnost in nikoli ne bomo dovolili, da bi politične igre in osebni napadi zasenčili bistvo, to pa je namreč delo za boljšo, boljšo prihodnost za vse nas. Spoštovana predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, si predsednica z veliko začetnico in zato si, zato si nekaterim trn v peti. Vsi smo ponosni nate in na tvojo, tvoje delo in z veseljem bom,

Magistra Urška Klakočar Zupančič je bila aprila 2022 izvoljena za predsednico Državnega zbora Republike Slovenije, kar pomeni, da je prevzela vodilno vlogo pri vodenju in usmerjanju dela najvišjega zakonodajnega organa v državi. Njena funkcija vključuje številne naloge kot so zagotavljanje pravilnosti oziroma zakonitosti in učinkovitosti delovanja Državnega zbora, upoštevanje parlamentarnih pravil in postopkov sodelovanja med Državnim zborom in ostalimi vejami oblasti ter zagotavljanja neodvisnosti parlamenta od ostalih vej oblasti ter spodbujanja spoštljivega dialoga med poslanci različnih političnih strank in nenazadnje njihovo ravnanje v skladu z etičnim kodeksom Državnega zbora. Predsednica Državnega zbora ima širok spekter pristojnosti, ki se nanašajo na vodenje kolegijev predsednice kot njenega posvetovalnega telesa, na vodenje parlamentarnih sej, načrtovanje dela delovnih teles državnega zbora in nadzora nad zakonodajnim postopkom. Pri tem je odgovorna za spoštovanje ustavnih določil in poslovnika državnega zbora. Magistrica Urška Klakočar Zupančič je znana po svojem nekonvencionalnem pristopu k vodenju sej Državnega zbora. Nekonvencionalni pristop za mnoge politike, ki so bili

Njeno predsedovanje je zaznamovano z odločnim ravnanjem in dejstvom, da se ne umakne pred nikomur, in da jo ni mogoče kar tako ustrahovati ali utišati. Kot pravnica in nekdanja sodnica se je naučila voditi in odločati v sodnih postopkih, voditi glavne obravnave in zato tudi na tem mestu vedno stoji na strani na strani pravne države, na strani prava in veliko bolje od njih, in bolje od njih tudi razlaga, prav. Se ne ozira na morebitne politične koristi ali politično škodo, ki bi lahko, ki bi jo lahko bodisi pridobila ali utrpela, zato je do sedaj že neštetokrat v svojem ravnanju dokazala, da bo naredila vse, da zaščiti integriteto Državnega zbora, in da ne bo dovolila zlorabe postopkov inštitutov kot so referendum zaradi medsebojnih obračunavanj med koalicijo in opozicijo. Vodenje sej Državnega zbora je pogosto povezano s postopkovnimi zapleti ter manevri, ki ovirajo njegovo konstruktivno in učinkovito delo in mnogokrat tudi z nesprejemljivo ter neskladno politično retoriko. Klakočar Zupančičeva je s svojo profesionalnostjo in odločnostjo uspela ohraniti neovirano delovanje Državnega zbora in omogočiti, da se parlamentarne procedure izvajajo v skladu z Ustavo in Poslovnikom državnega zbora, četudi v obdobjih politične napetosti, ko so bile politične razprave in ravnanja še posebej napete zaradi razhajanj ključnih vprašanj, kot je na primer priznanje države Palestine, in še bi lahko našteval. Njen način vodenja je s strani javnosti prepoznaven kot pravičen, saj daje priložnost tako koalicijskim kot opozicijskim poslancem za izmenjavo mnenj in stališč, pri čemer ne dopušča, da Državni zbor postane politično orodje ali talec katerekoli stranke, kar je ključno za ohranjanje integritete Državnega zbora kot institucije. Poleg tega se je kot predsednica Državnega zbora osredotočila na večjo vključitev problemov žensk, mladih, otrok s posebnimi potrebami in drugih družbenih skupin v politične razprave, saj se za razliko od mnogih dolgoletnih politikov, veliko bolje zaveda pomena vključujoče politike, ki mora omogočiti in podpirati prostor enakih možnosti in naslavlja težav s katerimi se spopadajo omenjene družbene skupine. V Poslanski skupini Svoboda podpiramo takšen pristop, saj se, žal, večina našega delovanja preveč osredotoča na poudarjanje strankarskih razlik in politične spopade, kjer prevladujejo strankarski interesi namesto vključevanje, konstruktivni dialog in pa sodelovanje. Vodenje sej Državnega zbora s strani magistrice Urške Klakočar Župančič, je pokazalo njeno sposobnost obvladovanja zahtevnih parlamentarnih postopkov

Kolegi iz opozicije, da vas na začetku kar popravim, na srečo je zdaj svoboda, ko se končno ve kaj se sme in kaj ne. Pa, da preidemo na vsebinski sklic te razrešitve, ki nam pač pove, da v bistvu oziroma nam pove več o vas kot pa o sami predsednici Državnega zbora pove, da se zaradi vaših premnogih destruktivnih dejanj in pa tudi izjav dnevno srečujemo tako mi, torej koalicija, kot tudi javnost z vašimi pretiravanji in zlorabami neutemeljenih vlaganj kot so posvetovalni referendumi,

In že sama zamisel, da bi ženske prevzemale odgovornost za zapletene politične odločitve ali jih celo tolmačile, je očitno za vas popolnoma nesprejemljivo, saj ženske spadajo v kuhinjo, mar ne? Stranki SDS in Nova Slovenija, dobro jutro! Oziroma, če še ne veste, vloga žensk v politiki je tako napredovala, da smemo v politiki celo izražati svoja mnenja in celo tolmačiti zakone in predpise, kot tudi strokovno to počne Urška Klakočar Zupančič. Na srečo smo v Gibanju svoboda drugačni. Naše vrednote so med drugim spoštovanje vladavine prava, demokracije in tudi enakopravnost žensk, kar dokazuje tudi, da je v naši poslanski skupini skoraj polovica žensk in tudi prva med enakimi je prav tako ženska. Urška Klakočar Zupančič je namreč eden izmed svetlih primerov žensk v slovenski politiki, ki kot prva ženska na tej funkciji predstavlja simbol napredka v politiki, hkrati pa nas tudi opominja, da je pot do odprave prej omenjenih stereotipov še zelo, zelo dolga. Dejstvo je, da je Urška strokovno podkovana, je zagovornica vladavine prava, človekovih pravic, transparentnosti in integritete in tako ravna tudi v praksi. Je tudi odločna in pa zelo samozavestna ženska, ki se enostavno ne pusti ustrahovati. Ampak v primerjavi z njenimi predhodniki ima Urška nekaj, kar drugi niso imeli, in to je izjemno sočutje oziroma empatija, ki jo tudi uporablja pri svojem delu. In šele Urškina kombinacija, torej tega sočutja, empatije, odločnosti, strokovnosti, transparentnosti, integritete, prispeva zadnji dve leti in pol ne samo k boljši kakovosti delovanja Državnega zbora, temveč tudi k večjemu zaupanju javnosti v politične institucije in tudi institute. In za to sem ti zelo hvaležna, Urška. očitki predsednice Državnega zbora z današnjim predlogom za razrešitev so naravnost smešni in populistično naravnani zato razrešitve seveda ne bom podprla. Hvala lepa. Hvala lepa.